Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu VIII istungjärgu 3. töönädala kolmapäevast istungit. Kas Riigikogu liikmetel on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Läheme siis kohe kohaloleku kontrolli juurde. Palun kohaloleku kontroll!

Tänane päevakord. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse, riigilõivu seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu 568 teine lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni liikme Heiki Kranichi.

Komisjon on eelnõu arutanud 14. juunil, 13. septembril ja 20. septembril. Eelnõu algpõhjus on see, et

täiendada seadust, et seda ebaseaduslikku kaubandust piirata ja tõsta ka trahvimäärasid. Tegemist on laias laastus tehnilise eelnõuga. Komisjon on teinud neli tehnilist muudatusettepanekut. Ja ettepanek komisjoni poolt on teine lugemine lõpetada. Aitäh! Aitäh! Hea kolleeg, teile ei ole küsimusi. Kas fraktsioonidel või Riigikogu liikmetel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole.Saame minna muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu kohta on esitatud neli muudatusettepanekut. Esimene muudatusettepanek on esitatud keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek on keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, samuti keskkonnakomisjoni poolt esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek on keskkonnakomisjoni poolt esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult.Oleme Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 568 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Peeter Ernits, kas on protseduuriline küsimus? Läbirääkimiste aeg oli möödas enne muudatusettepanekute läbivaatamist. Nii, oleme esimese päevakorrapunkti lõpetanud. Läheme edasi. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 665 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnaminister Madis Kallase.

Tutvustan teile Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millele ka juhataja juba viitas. Sellega me võtame üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühekordse plasti direktiivist tulenevad kohustused. Selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli juba möödunud aasta juulis, aga oleme jõudnud protsessiga sellesse faasi, et täna oleme esimest korda sellega teie ees. Eelnõu peamine eesmärk on ära hoida [või vähemalt] vähendada teatud plasttoodete mõju keskkonnale, eriti meie merekeskkonnale ja veekogudele, aga ka laiemalt inimeste tervisele ja läbi selle suures pildis edendada üleminekut ringmajandusele. Muudatused puudutavad peamiselt ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist. Täpsemalt lähevad keelustamisele need plasttooted, mida on enim merekeskkonnast leitud. Selle kohta on tehtud uuringuid päris suures osas Euroopa riikides ja sealt on

Eelnõuga pannakse paika teatud toote disaininõuded. Näiteks muutub alates 2024. aasta juulist kohustuslikuks, et kõik

et nad ei kukuks sealt küljest ära, kui seda pudelit kasutatakse või soovitakse ringlusesse anda. Lisaks peab olema 2025. aastast ka joogipudelite valmistamisel täidetud nõue,

Lisaks täpsustatakse ühekordselt kasutatavate joogipudelite liigiti kogumise nõudeid. Aastaks 2029 peame suutma 90% ulatuses selliseid pudeleid liigiti koguda.

Veel on eelnõus muudatused, millega täpsustatakse teadlikkuse suurendamise meetmeid, et motiveerida tarbijaid vastutustundlikumalt käituma. Ja mis on kogu selle asja eesmärk? Ongi see, et see aitab meil vähendada jäätmeteket, soodustada korduskasutust ja vähendada prügistamist.

ühte teemat? Pakendid on keelatud ja näiteks toitlustusfirmad ei tohi ühekordsete nõudega enam oma toitu pakkuda. Samas kui ma loen seda eelnõu, siis ma saan õigesti aru, et kui ma tööstuslikult toodan midagi, siis mulle on kõik asjad lubatud, aga kui ma hakkan oma söögikohas pakkuma teenust, mis koroonaajal päästis paljud toitlustusettevõtted, nad müüsid oma toitu kaasa, siis nendesse pakenditesse panna ei tohi?

Loomulikult me ei tea, kas ka järgmised sammud tulevad. Aga esimene samm puudutab üksnes neid ettevõtteid, kes tegelevad toidu kaasamüügiga või ürituste korraldamisel toitlustusteenuse pakkumisega.

Erki Savisaar, palun! kasutan siis võimalust küsida siin suures saalis. Siia eelnõusse on kirjutatud sisse selline paragrahv, mis ütleb, et näiteks ühekordselt kasutatava plasti sisaldava hügieenisideme ning tampooni ja tampooni aplikaatori turule laskja või turustaja on kohustatud korraldama kord aastas vähemalt ühe minimaalselt kaks nädalat kestva üleriigilise teabekampaania kasutajatele. Meil neid turule laskjaid on tohutult: erinevad kaubandusketid, tanklad ja nii edasi, kus neid hügieenitarbeid müüakse. Mis põhjusel te panete kõigile nendele müüjatele kohustuse korraldada vähemalt kahenädalasi üleriigilisi kampaaniaid? Ja millist alternatiivi te soovitate neil reklaamida? Aitäh! Nii nagu ma oma ettekande lõpetasin, peamine eesmärk on vähendada plastisisaldusega toodete kasutamist ja turule laskmist. Mis puudutab kampaaniat, siis selles osas loomulikult on ministeerium valmis oma nõu ja jõuga appi tulema. Ja sedasama teed on juba väga paljud Euroopa Liidu riigid läinud, nad on neid algatusi teinud. jah, see on arutelude koht, mismoodi seda teha selles loetelus olnud toodete puhul. Kindlasti on lahendusi, aga üheseid ja lihtsaid võib‑olla ei ole.

te sellise käkiga välja tulite. Aga ma küsin teilt: kas teil on andmeid selle kohta, et Brüsselis on ettevalmistamisel ka mõni direktiiv kondoomide korduvkasutuseks?

Või siis sel ajal ei olnud kombeks, et kullerid toovad toidu koju? Ma ei saa küll mitte kuidagi ettevõtjana nõustuda sellega, et

ei sea kriteeriumeid, et see on keelatud või seda tuleb teha 50% või 80–90% ulatuses. Ja üks põhjus, miks seda pole tehtud, ongi see, et ettevõtted ei satuks väga ebavõrdsesse seisu. Aga peamine muudatus on seotud ühekordsete nõude kasutamisega avalikel üritustel, väga paljude plastisisaldusega või plastiktoodete kasutamisega Eesti turul. See vahe

Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Ma ei hakka küsima, miks te soovite avalikel üritustel puulusikaid keelustada. Ma küsin pigem õhupallide kohta, millele tootjad samuti peavad pakkuma alternatiive. Ka selles määruse eelnõus, mille te siia kaasa olete pannud ja mis saab olema teie määrus, te palute teha erinevaid teavituskampaaniaid ja õhupalle asendada. Teatavasti õhupall kui selline ei pea olema plastikust. Neid võib teha kummist ja lateksist ja nii edasi, aga see võib olla ka seapõis või paberist tehtud. Ja neid kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel, sealhulgas näiteks meteoroloogias. Ja mul oleks küsimus: millise suunise te olete andnud oma alluvuses olevale Keskkonnaagentuurile õhupallide asendamiseks meteoroloogilistes uuringutes? Aitäh, Aitäh! Kõigi osapooltega on eelnõu kooskõlastatud ja selles osas loomulikult on erandid, nii nagu on erandid plastikjoogikõrte osas. Tulebki vaadata tervikuna.

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Kui reisida veidi maailmas ringi, näiteks Aafrikas, Aasias ja araabia riikides, siis tõepoolest see, mida me kõik näeme, on lausa kohutav. Aga meil ju tegelikult sihukest probleemi ei ole. Minge kõndige, jalutage Eesti randadel või saartel – kõik on ilus ja puhas. Sellised drastilised, üle võlli laskmised on tegelikult täiesti absurdsed.

siin taga nende seletusi, siis kõik on väga kriitilised. Teine küsimus on see: kirjeldage mulle järgmist laulupidu, kui ühekordseid toidunõusid ja söögivahendeid ei tohi enam kasutada. Kas te kujutate ette, mis seal toimub?

Äkki seletate mulle, miks peab selle direktiivi järgi hakkama plastikpudelite korke kinnitama pudeli külge ja kui seda ei tee, siis on see saatanast ja toob kaasa sanktsioonid?

sellest plastikust läheb kusagile kaduma. See jääb kas merre edasi või on kalade kõhus või teiste loomade kõhus, kes on rannikul. See on peamine mure või probleem, miks miks me sellega peame edasi minema. Pudel ja kork peaksid kuuluma kokku, et nad maksimaalselt suures mahus läheks taas ringlusesse. Ja seda on mitmes piirkonnas ka tehtud, see toimib.

propageerida. Seda ei visata ühekordsena ära ja see ei tekita sellist kahju keskkonnale. See on punkt üks. Teine on see, et vähendati e-sigareti pudelite mahtu. Enne oli ka 30‑milliliitrine, aga nüüd on ainult 10‑milliliitrine lubatud, mis tähendab, et me saime ühe pudeli asemel kolm plastmasspudelit. Me teeme küll piirangud, aga kas see on ka selline roheline käitumine? Sõnastus on muidugi kohati eksitav, me nimetame sigaretifiltrit selliste ühekordselt kasutatavate plasttoodete seas. Räägime ikkagi filtrist. Ma küsin:

Jah, kohalike omavalitsuste soovid ja valmisolek ja võib-olla ka mured selles küsimuses on erinevad. Meie eesmärk oli, et kui mõned kohalikud omavalitsused soovivad teha täiendavaid samme, siis selle võimaluse nad saavad. Me ei pane ühtsena kõigile mingisuguseid raame ümber või piiranguid ette. Ma ei välista, et see ühel hetkel võib kunagi tulla. Aga antud juhul, noh, ma võin rääkida ühest kohalikust omavalitsusest, kes samamoodi seda kaalus ja lõpuks otsustas selle sisse panna, kuigi see on nii-öelda seaduse jõust karmim. Aga see ongi kohalike omavalitsuste vabadus ja kohalike omavalitsuste õigus. Ma mõistan ka linnade ja valdade liitu, kes tegelikult sooviks, et õigusselguse ja ühtsema korralduse huvides võiks see olla kuidagi keskselt sätestatud. Aga Eesti

muredest, väljakutsetest ja ürituste arvust ning koordineerida seda ise. Nad ise nii-öelda näevad need tingimused ette. See on praegu kõik, mida ma oskan öelda. Henn

Samas kui eelnõu on väga totaalse mõjuga, siis tegelikult sellist asjalikku mõjuanalüüsi ja kaasnevaid kulusid ma siit ei leia. Ma kujutan ette, et see paneb ikkagi meie majandusele ja toiduainesektorile paraja põntsu. Aga selle järgi justkui ei midagi. On ainult trahvid, mida saab määrata. Kas see ongi üks põhieesmärk, et hakata koguma trahve? Aitäh!

Vaadake, inimeste tegevus on üldjuhul pragmaatiline ja mingite toodete innovatsioon ja kasutuselevõtt on olnud pikaaegne protsess. Tihtipeale on asjad, mis meid igapäevaselt teenivad, kasutuses ühel väga lihtsal põhjusel: neil on mingid olulised omadused, mis tagavad meile 21. sajandil iseenesestmõistetava elukorralduse. Ja plastpakendid on ilmselgelt kasutusele võetud mitte sellepärast, et meil oleks kõigil mingi kuri plaan maakera ja keskkond ära reostada, vaid pigem on see kasutus tõusetunud sellest, et see tagab pakendina meile eelkõige toiduohutuse ja ‑hügieeni. Kuidas te suudate seda laiemalt tagada, kui kõik need keelud jõustuvad? Aitäh, Ma võib-olla enne väljendasin ennast natuke ebatäpselt. Ei keelata ära ühekordseid karpe, kui me näiteks soovime poest osta midagi. Vahtplastist karbid, mida ei ole kuidagi võimalik uuesti ringlusse lasta, need keelatakse ära.Ja

või seda peab olema vähendatud igal aastal teatud määras. Neid kitsendusi seavad üldiselt jaekaubandusettevõtted. Meie neid kitsendusi ette ei ole praegu näinud. Pigem me räägimegi teatud liiki toodetest, mida kõige rohkem on merest leitud, ja ühekordsete nõude keelustamisest Eestis aastal 2024. Ma ise arvan küll, et väga suuri muudatusi või väga karme muudatusi sellise ühekordse otsusena sellest ei tule. Pigem on selline rahulik üleminek, mis kestab aastaid. Tarmo

ma ei leidnud siin materjalide juures. Kui teil see on olemas, võiksite ette lugeda. Ega see ammu ei olnud, aastal 2018 me hakkasime maailma päästma sellega, et keelustasime plastmassist kokteilikõrred. Ja seda 0,000... ei jõutudki välja arvutada, kui suure hulga plastmasksõrred meie olmeprügist moodustavad. Ma mäletan nendest debattidest, et Vahemere ääres oli [neid

Aitäh! Ma loen ette need, mis on nimetatud: keeld hõlmab järgmisi ühekordselt kasutatavaid plasttooteid: vatitikuvarred, söögiriistad, taldrikud, kõrred, joogisegamispulgad, õhupallide varred, vahtpolüstüreenist toidu- ja joogipakendid ning joogitopsid. See on see loetelu. Aga mis puutub joogikõrtesse, siis tõesti, üksikuna

Siin on jah kirjas, et alates 1. jaanuarist 2024 on avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Kolleeg Henn Põlluaas tõi juba laulupeo näite. Tõepoolest, ma mäletan ka oma lapsepõlvest neid rasvaseid kuskil pestud korduskasutatavaid plekk-kausse. Ma ikkagi tulen selle juurde tagasi, kuidas tagada rahvatervise aspektist kõigi osalejate tervis, tervisejulgeolek. Me ju räägime ka lastest, eks ju. Kas pikemas plaanis seesugune roheline kliimateadlik mõtlemine,

vajalikud süsteemid on Eestis juba loodud. On rohkem kui mõni ettevõte, kes tegeleb nendega, ja nii on ka suurtel spordiüritustel juba olnud. Enam ei ole nii, et ühekordsed plastnõud visatakse

nii on tekkinud selline loetelu, mitte teistsugune loetelu. Eesti on võtnud selle suhteliselt leebel kujul üle, ma julgeks väita. Arutelude all olid ka palju jõulisemad muudatused meie keskkonna säästmiseks plasttoodetest.

Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea minister! Kõigepealt tuleb teid tunnustada selle eest, et te selle eelnõuga olete siia suurde saali tulnud.

Kas ettevõtete surve oli nii suur, et Keskkonnaministeerium otsustas sellest taganeda? Või ei pidanud teie ise seda poliitiliselt põhjendatuks või on mingi kolmas põhjus, miks seda siin täna ei ole?

liiga suure mõjuga meie tootmisettevõtetele, eriti praegusel ajal, kui kõik asjad on läinud kordades kallimaks või vähemalt kümneid protsente kallimaks. Ja sealt tuli siis see otsus, et see praegu

aga tähendab, et keegi peab selle mingil määral hüvitama või kinni maksma. Ma arvan, et see teema tuleb uuesti tagasi, aga antud juhul oli, noh, mitte vastuseis, aga, ütleme, osapoolte hirm veel liiga suur. Tõnis Mölder, palun! Aitäh selle eelmise vastuse eest! Sain selle siit kätte. Selles eelnõus on hästi palju jäetud ära seda võimalust, et tõesti kasutataks taaskasutatavaid materjale ühekordsete nõude Ja siit on välja jäänud see näide, nagu siin hea kolleeg tõi, et tõesti, puidust lusikad on justkui tulevikus ka keelatud. Me teame, et väga paljudel alternatiivüritustel ja ka tavalistel suurüritustel pakutakse võimalust kasutada selliseid Eestis valmistatud ühekordseid nõusid, mis ei ole tehtud plastist. Nüüd selle seaduseelnõu ja ka teie määruse järgi justkui need kaoksid ära.

Mis puudutab ühekordseid näiteks puidust tooteid või mis iganes muust materjalist tooteid, mis ei ole plastik, siis

Läheme edasi. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Hea minister! Riigikogu keskkonnakomisjoni istungi protokoll nr 181 käsitleb seda teemat. See on 20. septembrist käesoleval aastal. Olgu öeldud, et komisjoni liikmetest kõik osalesid, ainukese erisusega, et Igor Kravtšenko asendusliige oli Erki Savisaar. Olgu see siis ka mainitud. Kutsutud olid loomulikult kõik vastutava ministeeriumi haldusala inimesed. Põhimõtteliselt minister rääkis selle eelnõu tutvustuse kohta samasuguse loo, mida rääkis Sigrid Soomlais meile komisjonis, ja just nimelt selles võtmes, et tegemist on Euroopa Komisjoni ühekordse plasti direktiivi nõuete ülevõtmisega.Paljud küsimused olid sarnased, aga ehk need, mis said veel täpsema vastuse, käiksime siin saalis koos üle. Alustasime küsimusega korduvkasutuse kohta. Õigupoolest on nii, et see eelnõu tõepoolest keelab tulevikus avalikel üritustel ühekordsete nõude kasutamise, aga erakasutus jääb. Seega tegelikult poest inimestel on võimalik osta ühekordseid nõusid. Aga et vähendada seda seda probleemi ehk vähendada neid ühekordseid nõusid, milles on plastisisaldus, on plaanis minna üle korduvkasutusega lahendustele. Alternatiive

vastus, et näiteks Panditopsil on võimekus varustada laulupidu korduvkasutusega nõudega juba täna. Ja Sigrid Soomlais ütles, et see on saanud ettevõtte kinnituse. Komisjoni aseesimees Merry Aart uuris, mida täpsemalt on mõeldud korduvkasutamise all. Ministeeriumi esindaja vastas, et võimalikud on erinevad lahendused, aga jäätmeseadus defineerib korduvkasutuse. Ta mainis veel seda, et üks variant on pandinõude süsteem,

Kaupo Heinma vastas, et Läänemere panus üleeuroopalises plastireostuses on väike, kuid ometi plastireostus moodustab

Yoko Alender tundis huvi selle vastu, et kui me poodi lähme, kas siis jätkatakse tasuta plastikust karpide jagamist. Ta uuris ka seda, kas ühekordsetes plastikpudelites peab olema kindel osakaal taaskasutatud plastikut.

kaupleja võtab tegelikult tasu. See on tulnud aruteludes kaupmeeste liidu ja toiduainetööstuse liiduga selgelt välja, et selline süsteem võiks olla üks lahendus. Lisaks minimaalsele hinnale pakkusid nad välja ka tähtaja, millal võiks üleminek korduvkasutuse lahendusele olla kohustuslik.

Samuti oli meil teemaks õhupallide temaatika ja toidunõude teema. Meile selgitati

siis ikkagi tagatakse nende pesemine. Mainiti, et Ringo Eco OÜ on valmis avama tööstusliku pesumaja, kus neid hakataks tööstuslikult

kui korduvkasutatavat pakendit müüakse koos toiduga, siis läheb see pakendiregulatsiooni alla, aga kui korduvkasutatavat kohvitopsi müüakse vabal turul, siis tootjavastutus ei kehti. Noh, need on kindlasti sellised aspektid, millele me peame tähelepanu pöörama, eelkõige olukorras, kus

Peeter Ernits uuris korkide kohta, et miks need ikkagi peavad pudelite küljes olema. Siin see teema juba käsitlust leidis.

teavitamine ja lahenduste otsimine on käinud käsikäes. Peeter Ernits küsis ka laiema küsimuse, kuidas lahendavad teised Läänemere riigid direktiivist tulenevaid kohustusi ja kuidas tuleb Venemaa toime korkide probleemiga. Kas ka mingisugune uuring korkide kohta on olemas. Vastati, et Eesti ja Poola on ainukesed liikmesriigid,

Siinkõneleja küsis lõpetuseks veel suitsukonide ja mikroplasti, eelkõige filtrites sisalduva mikroplasti taaskasutamise või keelustamise kohta. kohta. Vastati, et tubakatoodete filtrid on eelnõuga kaetud ja neile rakendub märgistuse nõue ja laiendatud tootjavastutus.

tõmbasime otsad kokku sellel pikal arutelul ja komisjoni liikmed avaldasid arvamust. Merry Aart arvas, et eelnõu vajaks rohkem läbiarutamist,

Heiki Kranich arvas samuti, et eelnõu pole valmis esimeseks lugemiseks ja vajalikud oleksid täiendavad Keskkonnaministeeriumi selgitused. Lõpuks tehti ka menetluslikud otsused ja need kõlasid nii. Võtta [eelnõu] täiskogu päevakorda täna,

Aitäh, auväärt komisjoni esimees! Teile on vähemalt üks küsimus. Heiki Kranich, palun! Aitäh! Hea komisjoni esimees! Sa mainisid seda, et minu seisukoht selle eelnõu suhtes oli suhteliselt kriitiline. Nüüd on sihuke usu küsimus. Kas sa usud, et esimese ja teise lugemise vahel oleks võimalik see eelnõu viia reaalse eluga suuremasse kooskõlla, kui ta on täna? Aitäh, hea komisjoni liige, kaasvõitleja selles valdkonnas! Tegelikult me ju kõik mõistame, et probleem on olemas. Iseküsimus on, millisel kujul on võimalik neid lahendusi ellu kutsuda. Kui me uskuma jääme, siis sellest on paraku vähe tolku. Ma arvan, et neid teemasid lahti harutades, neid sõlmpunkte lahti keerutades on võimalik pakkuda lahendusi, ja ma arvan, et ka ministeerium on küllalt koostöövalmis selles osas. Iseküsimus on tõepoolest, kuidas me saame kokkuleppele turuosalistega. Ma seda nagu päriselt ei usu, et kõikidega on võimalik saavutada täielik üksmeel selles küsimuses. Aga kindlasti on eelnõu menetluse käigus võimalik selgemalt sõnastada ja võib-olla teatud küsimustele saada paremad, konkreetsed vastused. Aitäh! Rohkem küsimusi Riigikogu liikmetel teile ei ole. Nüüd on aeg läbirääkimisteks. Peeter Ernits, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel.

Mis on huvitav? Tavaliselt 109 lehekülge ei kulutata selle peale. Ja kui tavaliselt on öeldud konkreetselt, märgitud ära, "arvestatud" ehk A-täht, "mitte arvestatud"

muudatuste jõustumisel suuri lisakulusid. Mõned sellised tsitaadid seal on. Ja see on nüüd see tehniline külg. Tegemist on jah meile tuntud asjaga, et Brüsselist tuleb direktiiv, 2019/904 on lapsukese nimi. Lapsuke oleks pidanud hakkama kehtima juba 3. juulil 2021. Nagu näete, lapsuke kuidagi ei suutnud ennast jalgadele või püsti ajada. Nüüd äkki 1. jaanuaril 2023 See on üks selline moment. Mõte, mida eelnõu sisaldab, on ju õige. Igasugune plastkraam, olgu need toidupakendid, joogikõrred, topsid, tikud, tikud, vatitikuvarred ja muu selline kraam, või pudelid ja nende korgid, mis ei ole pudeliga senimaani

Ideoloogia on õige. Aga me ei ela siin ookeani ääres, meie panus on mikroskoopiline. Me elame Läänemere ääres. Nagu ma küsisin siin

Aga kõike seda on tehtud nagu ülepeakaela ja selle tõttu on see selline toores plönn. Ma olen pidanud keskkonnakomisjoni istungil viimasel ajal korduvalt neid sõnu kasutama: toores plönn. Üks teine plönn puudutab purgimist, reovett ja selle äravedamist nii-öelda turutõrkepiirkondadest. Vaadake, on ka mingid sellised piirkonnad, kus ka inimesed millegipärast elavad ja tekitavad reovett ja nii edasi. See eelnõu on ka veel kusagil, selline ka priske lapsuke. Ministeeriumi ametnikud on seitse aastat selle lapsega tegelenud. Hiljuti esitlesid nad meile komisjonis seda plönni. Ei saa Ei saa mina sellega nõus olla ja ei saa ka mõned teised meie komisjoni liikmed, kes on öelnud selgelt: toores plönn. Miks ta nii kaua peab küpsema ja mida ametnikud on teinud sel ajal? Ja miks ei ole arvestatud neid, keda see puudutab? Näiteks neid, kes peavad hakkama tegema investeeringuid, peavad hakkama korraldama neid tehnilisi asju. Aga igaüks, kes viitsib lugeda, lugegu seda 109 lehekülge.

mis parata. Aga siiski me võiks olla suveräänse riigi parlament ja lugeda läbi, mis seal on, mõelda ja arvestada ka nendega, kelle elu ja tegevust see hakkab puudutama.

Nii et tagasi lükata – lihtne sõnum. Ma tean, et meil on toetajaid ka mujal fraktsioonides. Aitäh! Aitäh! Aivar Kokk, palun, Isamaa fraktsiooni nimel!

Nii nagu Peeter ütles, eelnõu sisu on ju õige. Plastmasstooteid tuleks vähendada ja kokku hoida. Aga mul on nende aastatega tekkinud arusaamine, et Brüsselis teevad lobitööd ikka erinevad osapooled.

kaotavad selle eelnõu vastuvõtmisega ja teised jälle võidavad.Aga ma tulin siia ühel lihtsal põhjusel. Ettevõtjana ma olen alati öelnud, et ükskõik millist seadust vastu võetakse, kui sellega tekivad mingisugused piirangud piirangud ettevõtetele, siis samas sektoris, samas valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel peaksid kehtima samad tingimused. Selle eelnõu puhul on vähemalt ühes valdkonnas väga oluline erinevus. See [valdkond]

inimesed saavad tööd ja töökohtades on võimalik saada kvaliteetset, värsket sooja toitu. Ma pakun seda, et kui keskkonnakomisjon seda eelnõu arutab esimese ja teise lugemise vahel, siis palun vaadake selle pilguga, et seaduse vastuvõtmisel koheldaks Eestis tegutsevaid ettevõtteid samas valdkonnas võrdselt. Aitäh! Aitäh! Erki Savisaar, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Ma olen selles osas eelkõnelejaga nõus, et seda eelnõu saab esimese ja teise lugemise vahel paremaks muuta. Ja see on nii oluline teema, et see kindlasti väärib siin Riigikogus arutamist. Seetõttu ma arvan samuti, et esimene lugemine tasub lõpetada ja keskenduda siis nendele valukohtadele, millele siin tähelepanu on juhitud.Küll aga tahaksin eelkõneleja tähelepanu juhtida sellele, et kui me räägime nõudest avalikel üritustel, siis puidutootjad ei ole kuidagi mingit eelist saanud. Nimelt, [tulevane] seadus ütleb seda, et igasugused ühekordsed nõud on keelatud, sõltumata sellest, mis materjalist need on tehtud. Ehk siis ei ole vahet, kas see ühekordne nõu on tehtud plastikust, puust, metallist, klaasist – kui ta on mõeldud ühekordseks kasutamiseks, siis selle eelnõu järgi avalikul üritusel seda kasutada ei tohi.Arvan, et see on üks küsimus, mida me kindlasti võiksime siin Riigikogus arutada, kas sellisel kujul lähenemine on mõistlik. Euroopa direktiiv räägib selgelt ühekordsest plastist, mitte igasugustest ühekordsetest nõudest. Ja hügieeni seisukohalt, ma arvan, on teatud oludes mõistlik just minna ühekordsete nõude peale. Sel on keskkonnale märksa väiksem mõju kui kui tohutu pesemine ja hügieeni [tagamine] teisel kujul, seda eriti olukorras, kus me suudame neid materjale väga hästi uuesti korduvkasutusse

Aitäh! Fraktsioonide esindajatel rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, aga minister on avaldanud soovi lõppsõnaks. Palun ministri kõnepulti.

et Eesti loodus oleks puhtam ja meri oleks puhtam. Aga on vaja leida osapoolte vahel konsensus ja liikuda võimalikult hea eelnõu poole. Selle nimel me

pakenditeemast räägitakse kindlasti tulevikus palju, sellest on vaja rääkida, aga tänasel hetkel see ei ole selles valguses peamine.Veel kord suur tänu teile, et tekitasite hea arutelu ja tõstatasite väga õigeid küsimusi, mida saab nüüd kahe lugemise vahel arutada. Aitäh! Aitäh! Head kolleegid! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 665 esimene lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 665 esimesel lugemisel tagasi lükata. Vastavalt kodu- ja töökorra seadusele me läheme selle ettepaneku hääletamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu 665 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 12 Riigikogu liiget, vastu oli 38, erapooletuid ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu jääb menetlusse. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. oktoober kell 17.15. Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu 647 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Aitäh, austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Teie ees on eelnõu, mis on seotud Euroopa Liidu õigusega ja selle rakendamisega. See See eelnõu tugineb kindlustus- ja edasikindlustustegevuse direktiivile. Selle järgi vaadatakse selles direktiivis eurodes väljendatud summad läbi iga viie aasta järel ja nüüd on see aeg kätte jõudnud. Vaatlusalune periood on 2015. aasta lõpp kuni 2020. aasta lõpp.

seda juhul, kui ta tegeleb elukindlustuse ja teatud kahjukindlustustoodete pakkumisega, näiteks müüb liikluskindlustust või krediidikindlustust – ja senise 2,5 miljoni euro asemel 2,7 miljonit eurot, kui ta pakub muid kahjukindlustustooteid. Üldreegel kindlustusandjate puhul on, et kindlustusandjal peavad olema sobivad omavahendid ülemise kapitalitaseme täitmiseks. Selle eelnõuga ja ettepanekuga, mis teie ees on, tõstetakse alumist ehk siis nii-öelda hoiatustaset, millest allapoole omavahendite langemisel võiks tekkida juba tõsine oht, et kindlustuse kliendid satuvad ohtu ja järelevalvel on alus kindlustusandja tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks.

puhul.Teine muudatus puudutab kindlustusandja suurkliendi määratlemise piirmäärasid ja nende tõstmist. Suurkliendiga on tegemist juhul, kui ta vastab kahele tingimusele kolmest: tema bilansimaht ületab 6,6 miljonit eurot, majandusaasta netokäive ületab 13,6 miljonit eurot ja majandusaasta keskmine töötajate arv on vähemalt 250 töötajat. Kui kindlustusandja pakub kindlustust suurkliendile, siis tal ei tule täita teatud turustamise nõudeid. Näiteks ei ole tal sellisel juhul kohustust klienti eraldi nõustada või esitada lepingueelselt detailset teavet.Nagu Nagu öeldud, määrad, mida ma siin ettekandes nimetasin, vaadatakse üle iga viie aasta tagant. Ja selle ülevaatamise aluseks on kõiki liikmesriike hõlmav ühtlustatud tarbijahinnaindeks. Seekordne periood oli 2015–2020 ja viie aasta täitumisel järgneb samasugune protsess, taas tuleb vastavad muudatused sisse viia. Selline ülevaade tehtavatest muudatustest. Aitäh tähelepanu eest ja palun seda toetada! Aitäh, austatud minister, ülevaate eest! Teile küsimusi ei ole. Palun nüüd ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka.

suure saali päevakorda, esimene lugemine lõpetada ning parandusettepanekuteks ette näha kümme tööpäeva. Aitäh! Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 647 esimene lugemine lõpetada, see ongi lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. oktoober kell 16. Läheme edasi. Tänane kuues päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 629 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Indrek Saare. Lugupeetud kolleegid! Teie ees on tõepoolest lühike ja konkreetne ettepanek turvaseaduse muutmiseks. Selle asja mõte on see, et turvatöötaja või valvetöötajana saaks töötada ka 18‑aastane isik. Siiamaani kehtinud seaduses, mis on kehtinud ka 18 aastat – selline huvitav kokkusattumus

turvatöötajad, eks siis elu näitab. Ma palun sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja Raimond Kaljulaidi nimel, kes on selle eelnõu algatajad, seda eelnõu toetada. Aitäh, ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Saame edasi minna. Ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Lugupeetud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Nõunikud! Indrek Saare äsja tutvustatud eelnõu oli õiguskomisjoni päevakorras 19. septembril. Turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatajad on Sosiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ja Raimond Kaljulaid ja sellel istungil osalesid ka siseminister Lauri Läänemets, asekantsler Veiko Kommusaar ja osakonnajuhataja Henry Timberg. Algatajate poolt tutvustas eelnõu sisu komisjoni liikmetele Heljo Pikhof ja seaduse muutmise vajadust selgitas proua Pikhof nii. Ma tsiteerin [teda protokollist]: 19 aasta vanusepiiri nõude kehtestamisel toodud põhjendus, miks täisealiseks saanud muus osas seaduste nõuetelevastavad 18-aastased isikud ei saa tegutseda valve- või turvatöötajana, et „turvateenust eiosutaks otse keskkoolist tulnud noor inimene“, on küsitav. Ehk siis eelnõu esitajate arvates pole põhjendatud, et 18-aastane täiskasvanu, kes muus osas vastab seaduste nõuetele, ei saa tegutseda valve- või turvatöötajana.Asekantsler

Küsiti, kas eelnõu saab liita siin saalis täna järgmisena arutatava eelnõuga 638 ehk turvategevuse seadusega. Minister selgitas, et ministeerium toetab seda ettepanekut, sest eelnõud kattuvad. Algatajapoolne esindaja

Asekantsler kommenteeris, et Vabariigi Valitsus tegi ettepaneku toetada eelnõu viisil, et eelnõud ühendatakse. Ta märkis ka, et see üleminekusäte on oluline, kuna teatud vanusegrupp inimesi tuleb peale ja turuosalised peavad kohanema ning vaatama, millise tööjõuga tulevikus küsimusi lahendada, sest ka väljaõpe muutub kogu kogu aeg.Komisjoni liikmetele selgitati ka seda, et Vabariigi Valitsus ei ole varasema muudatuse vastu, kuid see muudatus on sees ka uues turvategevuse seaduses, mille jõustumise tähtajaks on pakutud 1. juuli 2024. See aga muudaks kehtiva turvaseaduse koos käesoleva eelnõu muudatusega kehtetuks.

on võimalik käesolevat eelnõu toetada. Ta märkis, et samas tuleb hiljem uue eelnõuga õigusi juurde. Komisjoni liikmetel olid ka mõned kommentaarid varasema muutmise tehniliste aspektide kohta.Tehti otsused võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, määrata muudatusettepanekute tähtajaks 12. oktoober kell 16, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus. Kõik otsused tehti konsensuslikult ja need otsused langetasid Toomas Järveoja, Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Suur tänu! Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi siiski on. Indrek Saar, palun! Aitäh! Hea kolleeg! Kas komisjoni istungil oli juttu ka sellest, kas valitsuse seisukoht, et see konkreetne säte võiks jõustuda varem, on kuidagi kajastatud valitsuse otsuses? Ja kas valitsuse seisukoht on pigem toetav või arvatakse, et need eelnõud peaks omavahel ühendama? Suur tänu selle küsimuse eest! Ma saan tsiteerida komisjonis toimunud arutelu. Minister vastas küsimusele, kas seda eelnõu saab liita turvategevuse seaduse eelnõuga. Nii palju, kui protokoll mulle ütleb, siis Lauri Läänemets vastas, et ministeerium toetab ettepanekut, sest eelnõud kattuvad. Aga proua Pikhof, kes esindab teie fraktsiooni, ütles, et soovitakse arutada eraldi. Komisjoni selline, ütleme, mitteprotokollitud arusaam on see, et pärast esimest lugemist saab asju konkretiseerida. Suur Aitäh, austatud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi fraktsioonidel ei ole.

Sellega on esimene lugemine lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. oktoober kell 16.00.Head kolleegid! Viis minutit juhataja vaheaega.V

Head kolleegid! Ma pikendan juhataja vaheaega veel viie minuti võrra. Erki Savisaar, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, hea juhataja! Meil on siin päevakorras veel väga palju olulisi punkte, võib-olla läheks nendega edasi, kuni ükskord minister saab aega Riigikogu ette tulla oma eelnõu tutvustama. Aitäh! Minister seisab juba teie kõrval, nii et selleks ei ole vajadust. Ja mul ei ole kodu- ja töökorrast tulenevalt ka volitust seda suures saalis heakskiidu saanud päevakorrapunktide järjestust ümber tõsta. Aga nüüd ma annan kaks minutit signaali ja siis

Head kolleegid! Läheme edasi tänase päevakorraga. Viies päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud turvategevuse seaduse eelnõu 638 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks siseminister Lauri Läänemetsa. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus, palun! Hea juhataja! Ees vilkus eelnõu 629. Ja ma mõtlesin, kas Indrek Saarest on vahepeal minister saanud või Urve Tiidusest, et keda me ootasime 629 all? Aga nüüd ma sain aru, et et asi oli hoopis järgmises punktis, aga üleval oli 629 kogu selle aja. Jah, sellepärast, et me ei olnud läinud veel selle punkti arutelu juurde. Sellepärast oli tablool jätkuvalt 629, kuigi me olime selle esimese lugemise lõpetanud.

Turvategevus on valdkond, mis võimaldab eraisikutel otseselt osaleda turvalisuse valvamisel, kaitsmisel ja loomisel. Eestis on ligikaudu 4400 turvatöötajat, kes oma töö ja tegevusega panustavad sellesse, et kõigil meil oleks turvalisem elada. Kui arvestada, et Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligikaudu 5000 pühendunud ametnikku, siis saame öelda, et turvaturul on kindlasti oluline mõju. Selle sektori mõju Eesti turvalisusele on kindlasti märkimisväärne, mistõttu on oluline, et selles tegutsemiseks loodud õigusruum oleks kaasaegne.Uus seadus ühtlustab ja täiustab turvaettevõtetele kehtivaid tingimusi, tõstes seeläbi turvaettevõtete pakutava teenuse kvaliteeti. Eelnõuga antakse turvategevusele selge roll turvalise elukeskkonna kujundamisel ja luuakse selgemad nõuded valdkondlikuks äritegevuseks. Uue seadusega määratletakse turvateenistuja õigused ja kohustused ning meetmed ja tingimused, mida turvateenistuja võib kohaldada. Seeläbi suureneb turvatöötajaga kokku puutuvate isikute põhiõiguste kaitse. Samas sätestatakse turvateenistujale ettenähtud tagatised, mis sarnanevad võrreldes hetkeolukorraga rohkem teiste avalikku korda tagavate teenistujate, näiteks abipolitseinike omadega.Tegutsedes avalikes kohtades, nagu kaubanduskeskused või sadamad, puutuvad turvateenistujad kokku samade olukordadega nagu riiklikud korrakaitsjad. Sellisteks olukordadeks on näiteks joobes ja vägivaldsete isikute kantseldamine, varguste avastamine ja tõkestamine ning muud taolist.

omadega.Eelnõuga kehtestatakse esmakordselt siseturvamise nõuded, see tähendab nõuded olukordades, kus ettevõte soovib ise enda vara kaitsta ja mitte tellida turvateenust. Eraettevõtte turvalisust tagav personal, kes tihtipeale tagab ka asutuses korda, valvab vara ning vajadusel juhatab lärmakad inimesed välja, peab tulevikus vastama samadele nõuetele kui turvateenistuja. Selle regulatsiooniga tagatakse vähemalt sama kvaliteediga teenuse osutamine kui turvateenuse korral. Näiteks kui siseturvatöötaja tegutseb avalikus kohas, siis peab ta vastama turvateenistuja nõuetele ning täitma turvateenistuja kohustusi, mis varasemalt ei olnud selliselt reguleeritud.Eelnõus sätestatakse konkreetsed nõuded väljaõppele, mille tulemusel saavad nii turvateenistujad kui siseturvatöötajad olema paremini koolitatud. Täieneb turvategevuse kutsesüsteem, kus luuakse esmakordselt eraldi kutse ka valvetöötajatele. Rakendusaktiga nähakse ette, millised teadmised ja oskused peaksid olema turvateenistujal ning siseturvatöötajal, kui nad on vastava õppe läbinud. Varasemalt väljaõpe selliselt reguleeritud ei ole olnud.Lisaks olnud.Lisaks nähakse ette instrument, mis võimaldab ja annab õiguse kohalikel omavalitsustel kaasata enda avaliku korra tegevusse turvateenistujaid. Kohaliku omavalitsusega lepingulistes suhetes olevatele turvaettevõtetele rakenduvad karmimad nõuded ning sellise kokkuleppe jaoks luuakse täpsem kord. See tähendab, et isikute tausta kontrollitakse suuremas mahus ja neil peab olema läbitud täiendav väljaõpe ning leping tuleb sõlmida halduslepinguna. See võimalus tekib nendel kohalikel omavalitsustel, kellel on moodustatud korrakaitseüksus või on olemas korrakaitseametnik. Seejuures tuleb esile tuua, et sunni kohaldamise õiguseid turvatöötajale kaasamise korral ei anta.Viimaks kehtestatakse ka mereturvatöötaja regulatsioon, mis aitab suurendada Eesti laevanduse konkurentsivõimet, et tuua Eesti lipu alla rohkem rahvusvahelistes vetes seilavaid laevu. Laevakaitse ehk relvastatud mereturvatöötaja ülesanne on kõrgendatud ohupiirkonnas väljastpoolt tulenevate rünnete eest valvata, kaitsta laeva, sellel viibivaid laevapere liikmeid, reisijaid ning laeva pardal olevat vara. Laevakaitse rakendamine saab olema lubatud aga vaid juhul, kui kõik muud võimalused laeva kaitseks on rakendatud ning laeva turvaplaan seda ette näeb. Ja siin tuleb esile tuua, et Eesti laevakaitsjatele ei anta automaatseid tulirelvi ega ka suurema kaliibriga tulirelvi.Senine turvaregulatsioon on kehtinud üle 18 aasta ja seadus vajab hädasti värskendamist. Paljud seda valdkonda reguleerivad või turvalisusega seotud õigusaktid on muutunud. See on kaasa toonud turvaregulatsiooni vormilise, terminoloogilise ja sisulise vananemise. Kuna muudatusi on niivõrd palju, siis on selle seaduse puhul tegemist uue terviktekstiga, mis nimetati turvategevuse seaduseks. Eelnõu väljatöötamisse on olnud kaasatud siseturvalisuse valdkonna asjaomased asutused ja erialaorganisatsioonid. Ma loodan loodan parlamendi toetusele esimesel lugemisel, et saaksime aastaid ette valmistatud ja läbimõeldud uue regulatsiooniga ühiselt edasi liikuda. Selge valdkonnaregulatsioon on vajalik, et tagada Eestis laiemalt meie inimeste turvalisus. Samuti toon esile, et Siseministeerium on kõikidele fraktsioonidele eraldi teinud pakkumise tulla fraktsiooni lähemalt eelnõu ja selle mõjusid tutvustama.

eelnõuga, eelkõige seletuskiri on hästi mahukas. Aga ma sooviksin, et te täpsustaksite või värskendaksite mu mälu, millised tagatised hakkavad olema turvateenistujatele ja turvatöötajatele.

minule on jäänud selle eelnõu ettekandmise rõõm siin parlamendis. Hetkel Hetkel ma küll ei leia siit materjalidest täpseid viiteid sellele, millised need konkreetsed tagatised saavad olema. Aga

sattub mingisugusesse konflikti või õnnetusse oma töö tagajärjel, siis mis saab temast edasi, kui ta enam seda tööd jätkata ei saa, ma ei tea, kas vigastuste või mingisuguste muude probleemide

Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! See, et politseil ressurssi napib ja nad on ammuilma palunud abi, et erinevaid lihtsamaid ülesandeid delegeerida kellelegi teisele,

aga kui firma ei kuulu eraisikule, vaid näiteks kohalikule omavalitsusele, siis neid õigusi ei ole? Ehk siis tegelikult selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid neid eesmärke täita

Aga hetkel lihtsalt see seadus konkreetselt ei puuduta kohalike omavalitsuste tegevust ja nende õiguste laiendamist. See puudutab turvaettevõtteid, turvatöötajaid ja kogu nii-öelda seda ettevõtluse poolt. See on põhjus, miks seda kohaliku omavalitsuse õiguste poolt siin seaduses ei ole.

Ma palun nüüd ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse. Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud parlamendiliikmed! Komisjoni nõunik! Turvategevuse seaduse esimese lugemise ettevalmistus toimus õiguskomisjonis 19. septembril. Komisjoni istungile olid kutsutud ka siseminister Lauri Läänemets ja sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar. Nagu te ministrilt kuulsite ja dokumentidest loete, selle eelnõu algataja on Vabariigi Valitsus. Minister selgitas komisjonile, nagu ta äsja siingi tegi, et seaduse eesmärk on ühtlustada ja täiustada turvaettevõtetele kehtivaid tingimusi ja tõsta seeläbi turvateenuste kvaliteeti.Eelnõuga soovitakse anda turvategevusele selge roll turvalise elukeskkonna kujundamisel ja luuakse selgemad nõuded valdkondlikuks äritegevuseks. Samuti tehakse rida muudatusi, millest minister oma ettekandes põhjalikumalt just äsja siin saalis kõneles, aga ma toon mõned

huvitav näide veel: luuakse katustermin "turvateenistuja", millega eristatakse selgemini turva- ja valvetöötajat ning turvajuhti. Luuakse valvetöötaja kutse, mis peab vastama kutseseadusele. Uue võimalusena luuakse alused, kaasamaks turvaettevõtja halduslepingu alusel kohaliku omavalitsuse korrakaitseülesannete täitmisele. Neid punkte on veel, kõiki ette lugema ei hakka. Komisjon arutas seda eelnõu, mitmeid küsimusi ja kommentaare. Ja nagu siin juba kõlas, aga lihtsalt huvitava faktina ma ütlen selle üle, et asekantsleri info järgi on seda eelnõu pikalt ette valmistatud, aastast 2018 alates. Nagu ta huvitavalt ütles, see on kaua laagerdunud

Oli küsimus, mida saaks teha kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamiseks turvalisema elukeskkonna nimel. Siin juba kõlas mitmel korral, et seadusega luuakse alused kaasata turvaettevõtja kohaliku omavalitsuse korrakaitseülesannete täitmisse halduslepingu alusel. Täpsemalt on eelnõus see kõik kirjas. Ja võib-olla mainin ka niisugust asja, et asekantsler ütles, et võiks leida uusi lahendusi kohaliku omavalitsuse aitamiseks nende ülesannete täitmisel. Näiteks et munitsipaalpolitsei ei peaks kutsuma politseid lahendama ülesannet, mille ta saaks ise lahendada. Praegu on seal väga selged jaotused.

teistest reisijatest? Vastus oli, et kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikud peavad ülesannete täitmisel kandma vormiriietust, seega olema eristatavad. Samuti on kohustus ennast korrektselt ametnikuna tutvustada. Selline nõue on kogu aeg olnud ja see seadus seda ei muuda. Uuriti, kui palju on Eestis rahvusvahelisi ja kui palju kohalikke turvaettevõtteid ja kui tasemel on turvatöötajate koolitus. Tuleb ju arvestada, et neile antakse ka õigus relva kanda.

turvategevus, valvetehnika projekteerimine, avaliku ruumi valvamine. Rahvusvahelisi ettevõtteid, kellel peab Eestis turvaettevõttena töötamiseks olema siin loodud haru, on vähem. Turvaettevõtete väljaõppe kohta on seaduses kehtestatud erinevad tasemed, mis on vaja läbida vastavalt töö iseloomule. Seadusemuudatusega [kehtestatakse] ka valvetöötaja väljaõpe ja kvalifikatsioon "valvetöötaja", mille täpsemad nõuded otsustatakse kutsekojaga ja vastavate erialaliitudega. Sellest kujunevaid õpiväljundeid ka kontrollitakse. Oli veelgi täpsustavaid küsimusi kohalike omavalitsuste ja turvaettevõtete koostöö kohta. Võib-olla on huvitav kuulda seda kommentaari, et teenuste delegeerimise poolelt on kohalikul omavalitsusel õigus avalikus ruumis ülesandeid täita, kuid praeguse praeguse seaduse alusel puudub tal õigus avalikus ruumis korda tagades näiteks alkoholijoobes alaealisi korrale kutsuda. Kui kohalikule omavalitsusele sellised õigused tekivad, saab halduslepingu sõlmimisel ülesande täitmiseks palgata ka turvaettevõtte.

Uuriti veel seda, kas turvaettevõtete liiduga on jõutud konsensusele, arvestades, et mõned nende ettepanekud on jäänud arvestamata või arvestatud osaliselt. Ministeeriumi vastus oli, et seaduseelnõu on tehtud kõigi nendega kooskõlas ja täiendavaid ettepanekuid teadaolevalt tulemas ei ole.

kaitseks. Teleskoopnui, niipalju kui ma isiklikult aru sain, on nagu kumminuia asemel või abiks. Sellega seoses tuleb muuta ka relvaseadust, turvategevuseks lubatud relvade loetelu natukene muutub. Küsiti veel sellist asja, kas kas turvatöötajate kohta on olemas register, et selgitada eelnevaid karistusi, mis välistaks turvatöötajana ametis olemise. olemise. Ministeeriumi vastus oli, et kõik Eestis süütegusid toime pannud isikud on karistusregistris ja ettevõttel on isiku tööle võtmisel kohustus kontrollida, kas ta seal on või ei ole. Kui süütegu pannakse toime töötamise ajal, lõpeb asi menetlusega ja turvatöötaja õiguste äravõtmisega. Siis oli üks spetsiifilisem küsimus, kas kauplustes on valve- või turvatöötajad, kuidas on nemad koolitatud ja kas neile on kehtestatud tervisenõuded. Selgitus kõlas, et turvategevusele kui teenusele kehtib nõue, et ettevõttel on selle teenuse teistele osutamiseks litsents. otsustab ise teha endale valveteenuse ja registreerida ennast valveettevõttena, võib ta võtta tööle valvetöötajad. Kuid kui tegemist on avaliku ruumiga, nagu näiteks kaubanduskeskused, kuhu kõikidel inimestel on teatud ajal vaba juurdepääs, siis sealsed töötajad peavad olema turvatöötajad, sest nende õiguste ja sekkumiste ulatus avalikus ruumis on oluliselt laiem ning kohustused ja väljaõppe nõuded kõrgendatud. Ja selle seadusemuudatuse kohaselt peavad tulevikus avalikus ruumis töötavad valvetöötajad läbima kõrgendatud nõuetega koolitused. Selgitus Veiko Kommusaarelt kõlas veel nii, et turvatöötajatele on kehtestatud tervisenõuded ja need võiksid olla kõikidel sellel tegevusalal olevatel inimestel, kuna töö iseloomust tulenevalt on tööülesandeid raske täita, kui tervis ei ole päris korras. Arutati veel selle seaduseelnõu erinevaid tahke ja seejärel tehti menetluslikud otsused: võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, määrata muudatusettepanekute tähtajaks 12. oktoober kell 16 ja juhtivkomisjoni esindajaks määrata Urve Tiidus. Kõik otsused tehti konsensuslikult. Loen ette ka nimed, kes need tegid: Toomas Järveoja, Marek Jürgenson, Sulev Kannimäe, Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Tarmo Kruusimäe, Heljo Pikhof, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Teile on ka vähemalt üks küsimus. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Turvategevuse seadus. Minu küsimus on

On toiduseadus, miks see ei ole toidutegemise seadus? On veterinaarseadus, miks see ei ole veterinaartegevuse seadus? Kust see loogika tuleb? Kas on mingi ühtlustamine, kas on kavas panna kõigile neile "tegevus" juurde? Loetelu ei ole lõplik. Suur tänu, lugupeetud kolleeg! Loomulikult hea küsimus, mõneti filoloogiline, mõneti semantiline. Eelnõu esitaja on Vabariigi Valitsus, seda on koostanud Siseministeerium alates aastast 2018 ja ma selles selles mõttes päris kõiki neid selgitusi ei tea. Aga turvategevuse seadus puudutab turvaettevõtteid, turvategevust pakkuvaid firmasid. Ma arvan, et siin nagu väga sellist keerulist vastust ei tohiks olla. Küllap leiti, et see on tegevus, mitte mõttejõud, ja sellepärast on turvategevuse seadus. Aga küsimus on huvitav, tunnustan teid selle eest. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! On olemas ka Vabariigi Valitsuse seadus. Ja kui see on valitsuse tehtud, kas on Vabariigi Valitsusel plaan muuta see Vabariigi Valitsuse tegevuse seaduseks?

Kas fraktsioonidel on soovi avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 638 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 12. oktoober kell 16. Läheme edasi. Tänane kuues päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu

Ma siis räägin selle eelnõu puhul massiimmigratsiooni piiramise vajadusest ja lähtun eelkõige Eesti rahvastikust ja Eesti sotsiaalprobleemidest. Järgmiste eelnõude puhul me saame ka teistest asjadest rääkida.Küll Küll aga ma ei räägi siinkohal Ukraina põgenikest. Aga tasub küll teha see remark, et praeguse seisuga me ei tea, kui palju neid Ukraina põgenikke meil on ja kes nad sellised on. Ilmselgelt on tegemist valitsuse tegemata tööga. Aga me saame Ukraina põgenikest rääkida üsna pea

et Ukraina põgenikud peale sõja lõppu oma koju tagasi pöörduksid. See on vajalik, lähtudes nii Ukraina huvidest kui ka Eesti huvidest. Ukraina lihtsalt vajab oma inimesi, vastasel korral tabab Ukrainat demograafiline katastroof. See on siis Ukraina vaatest. Meie vaatest on see nii, et vastasel korral me lihtsalt nii palju idaslaavlasi oma ühiskonda lõimida ei jõua, seda sõltumata sellest, kas nad hiljem teoreetiliselt läheneksid venelastele või eestlastele. Aga nüüd siis rändearvudest endist, ukrainlasi välja jättes. Välispäritolu isikute suhtarv on Eestis üks Euroopa kõige kõrgemaid.

Edasi: sisserännanuteks loetakse Eestisse püsivalt elama asunud isikuid. 2017. aastal teatavasti toonane valitsus lõdvendas sisserändepiiranguid ja edasi tehti neid lõdvendusi veel ja nüüd ongi alates sellest ajast migratsioonisaldo Eestis järsult suurenenud. 2017.–2021. aasta vahel oli üldine migratsioonisaldo Eestis 28 500 isikut ja neist plussi andsid ainult 1500 Eesti ja 5800 teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud ja 20 000 olid Ukraina ja Venemaa ning muude ja teadmata riikide kodanikud. Veenduge ise: tabel RVR08. Rahvaloendusest ning ka Siseministeeriumi esmaste elamislubade statistikast selgub, et need muu kodakondsusega ja teadmata kodakondsusega sisserändajad on olnud Valgevene kodanikud ja ka väga paljude Aasia ja Aafrika riikide kodanikud. Ehk siis migratsioonisaldo, mis neist eespool loetletud kodanikest koosneb, on andnud meile umbes pool Narva linna viie aastaga. See pole mitte midagi muud kui massiimmigratsioon. Toonitan uuesti, et me ei arvesta praegu Ukraina põgenikke.

Nii, nüüd edasi. Tervel kümnendil 2012–2021 lahkus Eestist 11 500 Eesti [kodanikku] rohkem, kui saabus. Tõsi, et viimasel viiel aastal on see olukord natukene tasakaalustunud, aga kui me vahepeal rõõmustasime, et tagasiränne suurenes ja saldo läks aastatel 2017–2019 plussi, siis aastatel 2020–2021 on saldo olnud jälle Eesti kodanike puhul miinuses. Rohkem Eesti [kodanikke] on läinud välja, kui tulnud sisse. Vaadake järgi: tabel RVR08. Ja meil on üsna mõistlik oletada, et praeguste protsesside jätkudes eestlaste väljaränne suureneb. Loomulikult on siis eestlaste osakaal langenud.

69,8% ja 2021. aastal 69,1%. Kui nüüd välja jätta need isikud, kelle rahvus on teadmata, siis on see natukene teistmoodi. Aga vaadake järgi: tabel RLV428.

kelle emakeel on teadmata, siis saadi 2011. aastal eesti keelt emakeelena kõnelevate isikute suhtarvuks 68,6%.

Ja kui nüüd usaldada Tõetamme, see on strateegia "Eesti 2035" andmestikku, siis oli eesti keelt esimese koduse keelena kõnelevate 15–17-aastaste arv 2020. aastal 656 000 inimest ja 2021. aastal 649 800 inimest ehk siis langus. Ma ei tea, kas see tuleb väljarändest. Langust igatahes näidatakse. Meie Meie oma eelnõuga soovime massiimmigratsiooni piirata. Valitsus andis aga eelnõule negatiivse hinnangu. On tõsi, et meie eelnõuga venitamise tõttu on vahepeal teise eelnõu heakskiitmisega jõustunud osa sätteid, mis puudutavad välistudengitele ja nende lähedastele elamisloa andmist. Need vähendavad küll seaduse eesmärgiga mitte kooskõlas olevat Eestisse asumist, ent on siiski pigem tehnilise iseloomuga. Hoopis olulisemad aga on need eelnõu sätted, mis ei ole jõustunud ja mis valitsus tagasi lükkas. Valitsus ei pidanud põhjendatuks ettepanekut lühendada hooajatöötajana Eestis lubatud lühiajalise töötamise perioodi 270 päevalt kuue kuuni aastas. Esitati imelikke argumente. See, kes eesti keelt tunneb, saab aru, et hooaeg ei ole see, mis hõlvab suurema osa aastast. Vaadake palun eesti keele seletavast sõnaraamatust: "Hooaeg on aastast aastasse korduv ajalõik, ajalõik, mil tegeldakse mingi kindla tööga, spordialaga, kunstiga vms." Need, kes töötavad Eestis suurema osa aastast, ei saa olla hooajatöötajad. Mõeldagu siis vähemalt uus termin välja selle kohta. Aga see selleks. Pole raske oletada, et valitsuse tegelik motiiv hooajatöötajate hooaja pikendamisel on odavtööjõu sissetoomine, mitte midagi muud. Selle pärast, et hooajatöötajatele ei kehti palgakriteeriumi. Ja meile on arusaamatu, miks valitsus soovib üha rohkem ja rohkem odavtööjõudu sisse tuua. Odav välistööjõud surub meie inimeste palgataset alla ega stimuleeri majanduse uuendamist. Ja lisaks on ajutine töötamine, seesama hooajatöötamine, hüppelaud püsivalt Eestisse asumiseks. Pealegi on meil uus olukord, kus Eestis on Ukraina põgenike näol mitukümmend tuhat töötajat, keda võib värvata samadel tingimustel kui Eesti kodanikke, see tähendab miinimumpalgaga. Seetõttu on veel eriti arusaamatu, miks valitsus seda hooajatöötajate hooaega nii hirmsasti pikendada tahab. Valitsus oli vastu ka ettepanekule muuta välismaalaste seaduses sätestatud töötasunõuet ja tõsta see 1,5 keskmise brutopalgani. Valitsuse väite kohaselt on kehtiv palgakriteerium proportsionaalne, arvestab Eesti tööjõuturu olukorraga ja Eesti keskmise palga muutumisega ajas. palga muutumisega ajas. Valitsuse arvates eelnõukohane muudatus tähendaks, et edaspidi saaks Eestisse tuua peamiselt tippspetsialiste, kuigi paljudes sektorites on puudus just oskusspetsialistidest. Kõigepealt tuletan meelde, et enne 2017. aastat oli üldnormina töötasunõue 1,24 Eesti keskmist, aga tippspetsialistidele 2,0, mitte 1,5 nagu praegu. Hooajatöö eraldi kriteeriumi ei olnud üleüldse. Meie eelnõu eesmärk selle palgakriteeriumi sätestamisel on seesama, mis hooaja lühendamise puhul: vältida meie üleujutamist odavtööjõuga, toetada toetada Eesti tehnoloogilist arengut, struktuurilisi uuendusi meie majanduses ja kaitsta meie endi töötajaid tööturul. Palganõude muutmisel on kindlasti positiivne mõju kohalikule tööjõule. Nüüd,nota bene, muudatus ei kitsenda tööandjate võimalust palgata kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste valdkondades, kus Eestis on tööjõupuudus. Vastupidi! Meil on väga palju erandeid välismaalaste seaduses ja see muudatus suunab pigem kõrge kvalifikatsiooniga ja tippspetsialistide Eestisse asumist. Potentsiaalselt tekitab see vähem probleeme Eesti ühiskonna integreerimisel. Nii, nüüd tulen järgmise sätte juurde, millele valitsus ka vastu oli. Ta oli vastu sellele, et kolmandatest riikidest pärit välisüliõpilased peaksid õppetasu maksma. Sellele oli valitsus vastu. Väideti, et seda on võimalik täpsustada ülikoolidega sõlmitavates halduslepingutes. Tsiteerin: "Eestil on vaja meelitada õppima rohkem nende valdkondade välisüliõpilasi, keda on hiljem vaja Eesti teaduses ja tööturul ja tööturul (IKT, inseneeria), kuid üldise õppemaksu kehtestamine seab Eesti kõrgkoolid kehvemasse olukorda võrreldes teiste tugevate välisülikoolidega, kes pakuvad tugevatele välisüliõpilastele õppemaksust vabastust." Tsitaadi lõpp. See on muidugi demagoogia. Tugevatele välisüliõpilastele pakutakse tugevates välisülikoolides tõepoolest mõnikord teatavaid soodustusi. Näiteks Tartu Ülikoolist märksa rikkam ja ülikoolide edetabelis Tartu Ülikoolist palju edukam, aga ligikaudu Tartu Ülikooliga sama suur Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool maksab sihtstipendiumi 30 magistritaseme välistudengile. Tõepoolest, välistudengid võiksid kvaliteetse õpikeskkonna loomisele kaudselt kaasa aidata, aga üksnes juhul, kui nad on keskmiselt andekamad kui Eesti üliõpilased ja kui neid ka õpetatakse kõrgemal tasemel. Paraku, nagu Jaak Aaviksoo märgib, on paljude välisüliõpilaste Eestisse tuleku põhjuseks tegelikult soov asuda elama Euroopa Liitu. Sisuline kvaliteedi mõõtmine välisüliõpilaste Eesti ülikoolidesse vastuvõtmisel tegelikult puudub. Nii, tõsi, IT-erialade töötajad on Eesti tööturul oodatud, erinevalt paljudest teistest erialadest, kus välistudengeid koolitatakse. Aga IT-erialade tudengid moodustavad välistudengitest vaid väga väikese osa: 13% eelmise aasta andmetel, tehnikaalad ehk inseneeria 9%. Neile on võimalik maksta erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi. Kui palju neid makstakse, ma ei tea, aga seadusemuudatus seda ei keela edaspidigi teha.

on IKT‑tudengitest peale lõpetamist Eestisse jäänud tööle ainult 38%. Aga need on tegelikult detailid, kallid kolleegid. Oluline on see, kas lubada massiimmigratsiooni või mitte. Kui valitsus ei aktsepteeriks massiimmigratsiooni ja lükkaks tõepoolest need muudatused tagasi, siis oleks ju loogiline, et samal ajal pakutakse lahendusi, kuidas see massiimmigratsioon lõpetada. Seda aga pole. Seda pole, neid lahendusi ei pakuta. Siin ei ole võimalik teha muud järeldust, kui et valitsus on asunud Eesti rahvusriigi hävitamise ja ühtlasi ka Eesti põhiseaduse rikkumise teele. Ma tänan tähelepanu eest! Aitäh! Nüüd saame minna küsimuste juurde. Riho Breivel, palun! Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Ma tean, et sa oled asja väga põhjalikult aastaid uurinud. Kui palju aega võtab, et eesti rahvas, kui neid meetmeid ei rakendata ja kui me üldse meetmeid ei rakenda, muutub Eestimaal vähemuseks? Ja milliseid meetmeid lisaks nendele veel võiks valitsus välja pakkuda, et asja parandada?

Missuguseid meetmeid tarvitusele võtta? Igal riigil on immigratsiooni reguleerimine üks kõige olulisemaid kohustusi,

toome sisse sellisel hulgal idaslaavi päritolu isikuid, nagu me praegu oleme teinud – see see on nagu püramiidskeem –, siis kuna idaslaavi päritolu isikutel on sündimus madalam ja meie rahvastiku vananemine toimub kiiremini, et mida rohkem me idaslaavlasi sisse toome, seda raskem on meil tagada tööealiste ja ülalpeetavate [normaalset] See, et me praegu oleme käivitanud massiimmigratsiooni, tegelikult toimub meie laste tuleviku arvel. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea Jaak! Kas sa ettekandjana oled kohtunud ka meie julgeolekut tagavate ametite juhtide või ametnikega? Nende tööülesannete hulka peaks ju otseselt kuuluma samuti seire nende inimeste üle, kelle motiivid Eestisse õppima asumisel ei ole ausad. Kas nad toetavad seda eelnõu, mis peaks ju tegelikult ka nende tööd kergemaks tegema? Julgeolekustruktuuris on ju inimestega mehitatus Reformierakonna ajal tugevalt kannatada saanud. Me teame, et PPA‑s on suur tööjõukriis ja see see ainult süveneb. On sul mingeid indikatsioone selles osas, kuidas selle ameti töötajad, sealhulgas juhid suhtuvad sellesse, et meie oma eelnõudega tahaks immigratsiooni piirata? Nemad peavad ju tegelema nende tagajärgedega. Aitäh selle küsimuse eest! On natukene juttu olnud ja eelkõige seoses suure rahvaste rändamisega, mis on sellel aastal käima läinud. käima läinud. Üks asi on see, kui palju meil on juttu olnud ja mida need inimesed, ametnikud ise ütlevad, aga teine vaade on ju see, et iga loogiliselt mõtlev inimene saab aru, et kui meil on käivitunud immigratsioon sellisel määral, sellisel massilisel määral nagu praegu, siis lihtsalt ei olegi võimalik kõiki neid inimesi korralikult kontrollida ka parima tahtmise juures.Aga nii palju, kui mina olen nendest vastutustundlikest ametnikest aru saanud – ma mõistan muidugi seda, et ametnik ei taha poliitilisi seisukohti võtta –, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, on nii, et nad tunnevad sügavat muret meie julgeoleku pärast sellelsamal põhjusel, et ei ole piisavalt ressurssi nii suurte masside kontrollimiseks. Aitäh Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Jah, me täna rääkisime siin nii-öelda venestamise kolmandast lainest.

mis nagu selle välistavad või on võimalik [tulla] üle selle. Mis selle mõte on? Milleks siis sisserände piirarv, kui tegelikult sellest eriti ei hoolita?

et meie immigratsioonipoliitika on suhteliselt konservatiivne ja meil kehtib sisserände piirarv. Aga sinu küsimus on asjakohane. Nagu sa märkisid, on meie sisserännu kvoodiks tegelikult 1990. aastate algusest, kui me oma riigi taastasime, kehtiv 0,1% meie elanikkonnast. See on praeguse seisuga natuke üle 1300 isiku. Aga tegelik sisseränne on just nende erandite tõttu ja ka selle tõttu, et me oleme tulenevalt Euroopa Liidu

Helle-Moonika Helme, palun! Kui me seda ei teeks, siis võiks olla üks suur maailmariik, eks ole, globaalne, ilma piirideta, ilma riikideta. Ja mitte ainult meil, vaid ka igal pool mujal immigratsioonipoliitika just seda väga selgelt reguleerib. Võid sa öelda, mis võiks toimuda meie valitsusjuhtide peas? Miks nad toetavad siin eelnõusid, mis hävitavad Eestit nende printsiipide kohaselt ja ei toeta eelnõusid, mis toetavad Eesti jäämist Eestiks? Ma tänan selle küsimuse eest! Ma ise ka tahaksin teada, mis valitsusjuhtide peas toimub. Aga ma kardan, et seal seal valitseb ükskõiksus Eesti rahvusriigi osas või isegi negatiivne suhtumine. Ükskõiksus! Miks ma seda julgen väita? Julgen väita selle põhjal, et meie

teab, et see on tegelikult natukene alla 70%. Kui peaminister arvab, et see on 85%, järelikult teda need küsimused ei huvita. Teda ei ole need kunagi huvitanud ja järelikult ei huvita teda ka need protsessid, mis juhtuvad. Teine asi on, et tõenäoliselt valitsus vaatleb neid küsimusi nii‑öelda tunnelipilguga.

investeerima sellesse, et nendele inimestele keelt õpetada, et neid inimesi mingil muul moel lõimida, neid kulutusi enam ei vaadata.

Seda ei mõelda! Ka nemad saavad kunagi vanemaks ja pensioneeruvad, nendele on vaja maksta samamoodi ülalpidamist nagu teistele. Ja neid saab ju rohkem või, ütleme, nad võimendavad meie ühiskonna vananemist,

teise mentaliteediga, teise kultuuritaustaga, teise keelega inimesi Eestisse juurde? See on lootusetu üritus.

Aga mu küsimus on, kas ma sain õieti aru. Te rääkisite oma ettekandes, tuginedes 2016. aasta andmetele, ja võrdlesite erinevate riikide esimese ja teise põlvkonna sisserändajate arvu, osakaalu, nagu ma aru saan. Ja võrdlus oli Luksemburgiga, kes on meist eespool, ja meie olime teisel kohal 26%-ga.Mul on palve, rääkige palun rohkem lahti see võrdlusmoment. Minu arvates me ei ole kuidagi sisu poolest Luksemburgiga võrreldavad. Me võime protsentuaalselt võrrelda hiliste sisserändajate osakaalu, aga aga nende sisserändajate olemus, päritolu on väga erinev ja meie positsioonid riikidena on väga erinevad. Ja kas teil on andmeid ülejäänud riikide kohta, milline see pingerida välja võib näha? Aitäh! Suur tänu selle küsimuse eest ja tänan ka selle seisukoha eest, et Isamaa Erakond võtab immigratsiooni küsimust väga tõsiselt. Kahjuks see paraku ei ole välja paistnud. Ka selles komisjonis, kus need eelnõud olid menetluses, Isamaa Erakonna esindaja ei küsinud mitte ühtegi küsimust, ei huvitunud mitte millestki ja hääletas rutiinselt kõikide nende eelnõude menetlusest väljavõtmise poolt. Aga küsimusele vastates ütleksin nii, et ma arvan, et teil on õigus: see Luksemburgiga võrdlus on pigem üks selline, no kuidas

Ja sellel põhjusel, et Lätis on küll mittelätlaste osakaal suurem, aga need mittelätlased on elanud seal kauem, nad on rohkem põlvkondi seal elanud ja neid võib lugeda põlisrahvastiku hulka.

Paraku sa said õigesti aru. Ja nüüd tundub, et küsimused on otsa saanud. Suur tänu ettekandjale! Läheme kaasettekande juurde. Palun Riigikogu kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi.

seda, mis toimus põhiseaduskomisjonis. Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu 612 oma istungil teisipäeval, 20. septembril. Algatajate nimel tegi ülevaate eelnõust Jaak Valge. Ma ei hakka ümber jutustama härra Valge ettekannet, mis, nagu ka täna, keskendus suuremas osas ülevaatele migratsiooniprotsessidest Eestis ja mujal Euroopas. Ta puudutas mõistagi ka Valitsuse seisukohta selle eelnõu osas tutvustas Siseministeeriumi piirivalve- ja rändepoliitika osakonna nõunik Jana Laane. Nii nagu sai mainitud, Vabariigi Valitsus ei toetanud eelnõu 612, kuna suur osa esitatud ettepanekutest välismaalaste seaduse muutmiseks on Riigikogus heaks kiidetud ja juba jõustunud või peatselt jõustumas. Samuti ei pea Vabariigi Valitsus endiselt põhjendatuks ettepanekuid, mis puudutavad hooajatöötajana Eestis lubatud lühiajalise töötamise perioodi lühendamist ja tööandja poolt välismaalastele makstava töötasu suuruse nõude läbivat tõstmist. Seoses ettepanekuga muuta töötasunõuet, märgib Vabariigi Valitsus, et välismaalaste seaduse kohaselt peab tööandja tasuma välismaalasele töötasu, mille suurus on vähemalt võrdne aasta lõikes keskmise brutokuupalgaga Eestis. See palgakriteerium on valitsuse arvates proportsionaalne, arvestab Eesti tööturu olukorraga ja Eesti keskmise palga muutumisega ajas. Lisaks märkis Vabariigi Valitsus oma seisukohas, et hooajatöö puhul on kehtiva seaduse kohaselt lubatud töötada 270 päeva 360 päeva jooksul, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga. Siseministeeriumi ametnik tõi välja, et kõrgharidusseaduse muudatusettepanekute puhul märgib Vabariigi Valitsus, et tegemist on ülikoolide autonoomiasse sekkumisega. Eestil on vaja meelitada õppima rohkem nende valdkondade välisüliõpilasi, keda hiljem on vaja Eesti teaduses ja tööturul. Üldise õppemaksu kehtestamine seaks Eesti kõrgkoolid kehvemasse olukorda võrreldes tugevate välisülikoolidega. Tegemist on pigem riigi ja ülikooli vahelise kokkuleppega, mida on võimalik täpsustada halduslepingutes. Paul Puustusmaa kommenteeris eelnõu istungil selliselt, et tal on mure. Paul Puustusmaal on "tõsine mure välismaalaste seaduse ärasoperdamisega" – [protokolli]tsitaadi lõpp. Tema arvates klassikaline olukord on see, kus meedias räägitakse, et kvoodid on pisikesed, aga ei räägita sellest, et pisikese kvoodi kõrval on tegelikult 20 erandit, mis teevad kvoodi täiesti mõttetuks. Teiseks märkis Paul Puustusmaa, et on Riigikogus veedetud nelja aasta jooksul jälginud päris põhjalikult statistilisi näitajaid, mis puudutavad vabasid töökohtasid, ja tegelikult on vabade töökohtade arv olnud selle nelja aasta jooksul, sõltumata Ukraina sõjast, 40 000 – 46 000 töökoha vahel. Paul Puustusmaa märkis veel, et hooaja mõiste väänamine on ilmselgelt poliitiline ja näeb ka väga inetu välja. Tema arvates, kui Siseministeeriumi esindaja viitas hooajatöid puudutavale Euroopa Liidu direktiivile, siis tuleks meeles pidada, et kui Euroopa Liidust tulevad määrused on otsekohalduvad, siis Euroopa Liidust tulevatest direktiividest ei peaks numbrilisi näitajaid niisama lihtsalt üle võtma. See andis komisjonile põhjuse vaadata sisse kõne all olevale direktiivile. Ja selles on sätestatud minimaalne lubatud hooajatöö tegemise periood, milleks on kuus kuud, aga ka maksimaalne periood, milleks on üheksa kuud. Nagu te välismaalaste seadusest aru saate, siis Eesti on üle võtnud maksimaalse hooajatööperioodi, üheksa kuud. Selle peale Jaak Valge märkis, et üheksa kuud hooajatööd on ilmselgelt mõeldud Lääne-Euroopa riikide jaoks, kus on teine kliima. Komisjoni esimees Eduard Odinets märkis, et antud juhul me ei aruta kliimaküsimusi, vaid selle vahemiku valimist, mis ongi poliitiline otsus. Arutelu tekkis ka ülikoolide autonoomia ümber. Selle teema tõstatas Mihhail Stalnuhhin, kes ütles end mõistvat, et Jaak Valge tunneb muret selle pärast, et Eesti ülikoolides muutub üha enamaks mitte-eestikeelne õpe. Ühes teises komisjonis on Mihhail Stalnuhhin Jaak Valget juba kaks aastat kuulanud ja on aru saanud, et ka selle eelnõu põhilisi eesmärke on tagasi viia kogu meie kõrgharidus eestikeelsele õppele.

Tegelikult on ülikoolidel selline õigus kõrgharidusseaduses juba praegu olemas ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kinnitusel seda ka rakendatakse. Küsimus on selles, et talentide meelitamiseks on ülikoolil vaja teatud paindlikkust. Jaak Valge kommenteeris seda nii, et mis puutub ülikoolidesse, siis tegelikult ülikooli autonoomia koosneb kahest asjast. Üks on akadeemiline vabadus, mis on eelkõige maailmavaate- ja teadusvabadus, teine on institutsionaalne vabadus, mis on hästi raskesti defineeritav mõiste. Kui öeldakse, et need muudatused piiraksid ülikoolide autonoomiat, siis see küll ei pea paika.

See ei ole Jaak Valge arvates loogiline. Ja siis tekkis väike diskussioon selle üle, mis asi on hooajaline töötaja ja mis on hooaeg. Jaak Valge tsiteeris "Eesti keele seletavat sõnaraamatut", mille järgi on hooaeg aastast aastasse korduv ajalõik, mil tegeldakse mingi kindla tööga. Tema Tema arvates ei ole hooajatöö pikendamine suuremale osale aastast sisuline, selle põhjuseks on odava tööjõu sissetoomise soov, nagu Jaak Valge ka täna oma ettekandes mainis. Ettevõtjad soovivad odavat tööjõudu ja hooajatöötajatele ei ole [kehtestatud]

Ja siis tekkis meil väike diskussioon selle üle – selle algatas Toomas Kivimägi –, et samasisulised teemad olid meil arutelu all siin Riigikogu suures saalis välismaalaste seaduse muutmise puhul kevadel ehk siis üsna hiljuti. Parlament on sellel teemal oma seisukohta väga selgelt väljendanud ja seaduse tasandil muudatused ära vormistanud. Toomas Kivimägi tundis huvi, mille alusel on tugevnenud algatajate usk, et parlament peaks olema selline tuulelipp, et täna otsustatakse ühte, homme teist. Selle seaduse puhul ei ole veel teada, kuidas see rakendub, vaid selleks on vaja teatud aega ja teatud perioodi, et saaks hinnata, kas on võetud õige suund või mitte.

menetluslike otsuste juurde. Konsensuslikult otsustati, et see eelnõu on täiskogu päevakorras 28. septembril. Selle poolt olid kõik komisjoni liikmed. Siis tegi komisjoni esimees Eduard Odinets ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Põhjendus oli, et suuremas osas see kattub juba olemasoleva seaduse sätetega või kohe jõustuvate uute sätetega.

Aitäh! Mõned küsimused ka paistavad. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Sa mainisid oma kõnes, et

Aitäh selle küsimuse eest! Nagu ma mainisin, väga sisulist diskussiooni nende sätete üle komisjoni istungil ei toimunud. Me nentisime, et on olemas Euroopa Liidu direktiiv, mis seab maksimaalse ja minimaalse hooaja pikkuse. Eesti on valinud maksimaalse perioodi ja selle tõdemusega meie diskussioon sisuliselt lõppes.

Jaak Valge, palun! märkisite vähemalt ühel korral, et teile on samamoodi olulised rahvuspoliitilised eesmärgid kui Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Ja ma komisjoni istungil sellel teemal rohkem ei peatunud.

Ja kuna see ei olnud teemaks ja ma ei ole siin oma isiklike vaadete tutvustajana, vaid komisjoni arutelu tutvustajana, siis ma hea meelega sellel teemal teiega ei debateeriks. Aitäh

Aitäh! Kindlasti on Riigikogu liikmetel erinev arusaam, mis on kvaliteetne parlamendi töö ja mis ei ole. Toomas Kivimägi ei andnud oma hinnangut parlamendi kevadise töö kvaliteedile. Küll aga ta märkis, nagu ma tsiteerisin, et seadus on alles vastu võetud ja me peame vaatama, kuidas see millised asjad toimivad, millised mitte. Seadust on alles hakatud rakendama, osa muudatusi alles jõustus, osa muudatusi ei ole isegi veel jõustunud. Vaja on teatud aega, teatud perioodi, et saaks hinnata,

Auväärt ettekandja! Mind hakkas ka nüüd see tuulelipu väljend ja selle taga olev mõte huvitama – mida siis on selle all mõeldud. Värskendage mu mälu! Kas ei olnud mitte nii, et eelmine valitsus võttis üle-eelmise valitsuse välismaalaste seaduse, mis oli menetlusse antud, uuesti menetlusse, pööras selle sisult ja ideoloogialt täiesti vastupidiseks – ma nimetaks seda tuulelipuefektiks – ja see võeti siin Riigikogus vastu? Kas see oli nii või mitte? Minu

Kõnealune eelnõu seisab selle eest, et Eesti ei muutuks massiimmigratsiooni käigus, ei saaks üle ujutatud sisserännanutest, meie palgataset ei viidaks alla ja nii edasi ja nii edasi, et riik ja rahvas jääks ikkagi püsima. Ja teie tegite komisjoni esimehena ettepaneku tagasi lükata see eelnõu. Tegelikult sellest me näeme ju väga hästi ja selgelt, milline on teie seisukoht. Te toetate massiimmigratsiooni, toetate Eesti tegemist odavtööjõu maaks.

väga tähelepanelikult kuulasin. Ja ma saan aru teie selle eelnõu eesmärkidest. Aga ma ei tahaks teiega hakata diskuteerima, kas need migratsiooniprotsessid, mis Eestis toimuvad, on massiimmigratsioon, kas see on üleujutamine või see on midagi muud. Olles siin komisjoni esimehena

mis on juba eksisteerivas seaduses olemas. Ja sellest lähtuvalt, just sellest lähtuvalt ma tegin ettepaneku, et meil ei ole mõtet võtta vastu veel üht seadust, mis kordab juba olemasolevat seadust. Aitäh! On tekkinud protseduuriline küsimus. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Ma nüüd vaatasin selle eelnõu seletuskirja, kus on öeldud, et

saadikud teinud ettepaneku see tagasi lükata. Kas protseduuriliselt on võimalik, et saadikud tegutsevad grupiviisiliselt põhiseaduse preambuli vastu? Protseduuriliselt on küll võimalik ja seda peab pärast hindama kohus. Jaak Valge, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ma küsin kõigepealt, kas põhiseaduskomisjoni [esimehe] kõrge ametiga sobib kokku selline demagoogitsemine, nagu te praegu tegite. Te ju teate seda, et sellest eelnõust osa tehnilisi sätteid on tõepoolest vahepeal vastu võetud või alles võetakse – seetõttu, et selle eelnõuga on väga palju venitatud. Tegelikult selle eelnõu sisuks on odavtööjõu piiramine, odavtööjõu sissevoolamise piiramine. Ja ma küsin nüüd teist asja. Vaadake, te olete üks integratsiooniideolooge olnud Eestis pikka aega. Ma küsin nüüd niimoodi: kas te tunnistate, et see integratsioon on sellisel loosunglikul kujul läbi kukkunud, nagu teie seda ette kujutasite? Ja kuidas mõjub sellele läbi kukkunud integratsioonile veel massiliselt uute inimeste juurdetoomine mujalt? Aitäh! Aitäh! Ma kordan veel kord. Minu ülesanne vastavalt kodu- ja töökorra seadusele on tutvustada komisjonis toimunut, mitte jagada isiklikke või mitteisiklikke hinnanguid oma kolleegidele, nende poliitilistele vaadetele, nagu te praegu tegite. See, kas ma demagoogitsen siin puldis või ei demagoogitse, on teie isiklik hinnang.Mis puudutab seda, kas integratsioon on läbi kukkunud, siis ma võin täie tõsidusega öelda, et minu arvates ei ole integratsioon läbi kukkunud. Eestis toimuvatel integratsiooni- ehk lõimumisprotsessidel on päris palju häid tulemusi. Loomulikult on ka teatud väljakutseid nii praegu kui ilmselt ka tulevikus. Me tegeleme nendega koos teiega parlamendiliikmetena ja ka valitsuse tasandil. Sellele ma võin küll vastata: jah, minu arvates ei ole läbi kukkunud.Mis puutub süüdistustesse, et eelnõuga on venitatud, siis osaliselt võin nõustuda. Eelnõu jõudis saali nädal hiljem, kui meie seadus ette näeb. Siin ma võtan süü enda peale, üks nädal on üle läinud. ei pea seda väga oluliseks venitamiseks, aga jah, üks nädal on üle läinud. Aitäh! auväärt juhataja! Ettekandja on mitu korda rõhutanud, et ta kannab ette ja on kohustatud kodu- ja töökorrast [tulenevalt] ette kandma seda, mida komisjonis räägiti ja otsustati. Minu arvates on see igati korrektne ja kooskõlas kodu- ja töökorra seadusega. Aga ettekandja on ka korduvalt rõhutanud, et ta ei soovi avaldada siin isiklikku arvamust ja seisukohti, mis on ka ju iseenesest aktsepteeritav. Öelge palun, kas kodu- ja töökorra seadus keelab isikliku seisukoha avaldamist, kui seda küsitakse, või mitte. on meil, Riigikogu liikmetel, ühtne arusaam. Kas kodu- ja töökorra seadus keelab seda? Ma olen siin saalis korduvalt kuulnud, et inimesed ikka avaldavad oma isiklikke seisukohti ja arvamusi. Aitäh! Kodu- ja töökorra seadus jätab väga avarad võimalused poliitiliseks debatiks. Ka komisjonipoolse ettekande puhul ei ole mingeid piiranguid. On olnud niimoodi, et loetakse sõna otseses mõttes stenogrammi maha, ja on olnud väga lai ja avar arutelu.

Ma proovin sõnastada seda teisiti ja katsuge palun kommenteerida, kas ma olen õigesti aru saanud.Minu senise kogemuse ja teadmise järgi on komisjoni esindajad kohustatud siiski

eksib kogu aeg selle vastu, et laseb ennast tõmmata mingitesse isiklikesse heietustesse, mis kuidagigi ei peegelda tegelikult komisjonis räägitut.

nendes raamides? Mulle tundub, et sa ei kuulanud, mis ma ütlesin. Ma ütlesin väga selgelt: komisjonipoolne ettekanne räägib sellest, mis komisjonis juhtus, aga keelatud ei ole avaram poliitiline debatt. Mingit uut tava me siin ei loo. Avaram debatt erinevate eelnõude üle komisjonipoolse ettekande ajal on täiesti tavapärane. Heietustest ei ole mina midagi rääkinud.Minu soov on Riigikogu istungi juhatajana alati olnud, punkt üks loomulikult, et arutelu oleks viisakas, punkt kaks, et küsimused oleksid arusaadavad ja et küsimustele oleks arusaadavad vastused. See ongi poliitiline debatt, mida me siin Ja alati on võimalik öelda: seda komisjonis ei arutatud. Jah, loomulikult. Aga keegi ei keela ütlemast, et arutelu sinna ei jõudnud, aga mina arvan nii või naa. See ei ole mingi uus Läheme edasi. Henn Põlluaasal on protseduuriline, palun! Aitäh! Sellestsamast probleemist ma nüüd jätkaks. Mul on väga hea meel, et härra Ligi on seisukohal, et komisjoni esindaja peab väljendama ja rääkima seda, mis toimus komisjonis. Loomulikult! No väikse remargina ma lisan, et nagu ka eesistuja ütles, mitte keegi ei keela ka oma isiklikku seisukohta väljendamast.Aga mulle tundub, et Ligi ütlus on äärmiselt silmakirjalik. Ma tuletan meelde, kuidas nende enda erakonna liige Eerik-Niiles Kross oli siinsamas puldis tutvustamas komisjonis toimunud diskussiooni ja seisukohti. Teemaks oli väike- ja põlisrahvaste genotsiid Venemaal, mida hukka mõistva otsuse eelnõu Konservatiivne Rahvaerakond esitas. Ja reformierakondlane Eerik-Niiles Kross ei rääkinud poole sõnagagi sellest, mis toimus komisjonis, millised olid diskussioonid, mida keegi ütles, millised olid seisukohad. Ja kui ma avaldasin protesti, siis ei olnud sellest ka mitte mingisugust tolku. Nii et

mittetäitmist, kui ma praegu vähekenegi olen näinud. Minu meelest me oleme kuni selle hetkeni, praeguse hetkeni, väga ilusat debatti pidanud, väga ilusti meie kommete ja reeglite raamides.

Kui tookord ei sekkutud, siis mul on küsimus, kuidas see takkajärgi tänitamine aitab praegust olukorda selgitada? Jaa, no tänitajaid on siin praegu ainult üks olnud. Aga Aga tookord, ma mäletan väga hästi, ma tegin mitu korda märkuse, et tuleb vastata küsimustele, ja see oli protseduuriline arutelu siin. Mul on meeles. Ja kontekst, Jürgen! See on kontekst, mida Henn andis siin praegu.Eerik-Niiles Kross,lupus in homini.

Jaa, ma lihtsalt selle viisakuse [kohta ütlen], et suurepärane, kõik me peame viisakad olema. Ja kellel on vaja mälu värskendada, siis kõik see on stenogrammis. Kõik on stenogrammis! Läheme edasi küsimustega. Paul Puustusmaa, palun!

Aitäh! Ma kõigepealt mainin veel kord: eelnõu 612 arutelu käigus kordagi ei puudutatud ühe või teise komisjoni liikme või komisjoni esimehe rahvuspoliitilisi vaateid. Teist korda ma toonitan seda stenogrammi jaoks. Teiseks toonitan, et põhiseaduskomisjoni protokollid üsnagi täpselt, peaaegu stenogrammi tasemel kirjeldavad seda, mis toimus komisjoni istungil. Ja kolmandaks, isegi kui ma väga tahaksin, sotsialistide seisukohtadest ma ei tea midagi. Ma tean päris palju sotsiaaldemokraatide seisukohtadest, aga nagu ma juba ütlesin, see ei ole see koht, kus ma peaksin neid tutvustama. See ei ole praegu valimiste-eelne debatt. Aitäh!

väga objektiivselt ette kandnud ja kajastanud, nii nagu see tegelikult toimus. Küll aga olen ma mures sõnavabaduse pärast ja selle pärast, et me ei käitu võib-olla päris kodu- ja töökorraga kooskõlas, kui me kuidagi mõistame hukka, kui küsitakse siin parlamendisaalis ühe või teise poliitiku isiklikke poliitilisi seisukohti ja hinnanguid ja vaadatakse sellele kriitiliselt, kui ta neid avaldab. Aga mina tahan juhtida tähelepanu Riigikogu liikme heale tavale, mille me oleme ühiselt aktsepteerinud. Seda mäletatavasti vedas eest ja selle koostas eelkõige praegu ametis olev peaminister Kaja Kallas. Ja siin on ka järgmine punkt: "Riigikogu liige selgitab valikute ja otsuste tagamaid ning on parlamendi töö ja oma tegevuse selgitamiseks mõistlikult kättesaadav. Riigikogu liige ei väldi küsimustele vastamist, välja arvatud juhud, kui küsimus puudutab konfidentsiaalset informatsiooni või isiklikku elu." Minu arvates siin ei küsita konfidentsiaalset informatsiooni ega isikliku elu kohta, vaid inimese isiklikke seisukohti, mis puudutavad Eesti riigi poliitilist elu. Ma arvan, et me peaksime selle selgeks rääkima, et see ei ole kuidagi hukkamõistetav ega halb tava, kui kas komisjoni esindaja või fraktsiooni esindaja esitab lisaks komisjonis arutatule ka oma isiklikke seisukohti ja kommentaare. Minu arvates Jürgen Ligi on selles mõttes väga hea positiivne näide. Ta väga sageli ütleb, et minu isiklik arvamus erineb kas komisjoni või ka oma erakonna seisukohast, ja ta on seda julgelt ka puldist välja öelnud. Ma arvan, selline avatud arutelu siin parlamendisaalis peakski olema. Nii et ärme piirame seda. Kui küsitakse isiklikku seisukohta, siis ei pea seda avaldama, aga ärme kajastame seda kuidagi halvas valguses, kui seda küsitakse ja kui sellele ka vastatakse. Aitäh! Väga hea meel on kuulda tsitaate meie poolt kokkulepitud heast tavast. Ma olen alati – ma rõhutan üle, ma olen seda juba korra öelnud –, ma olen alati proovinud Riigikogu istungit juhatada niimoodi, et debatt oleks viisakas, aga võimalikult avar. Ja tuletan meelde kõigile Riigikogu saadikutele, et meil on lausa põhiseaduslik printsiip Riigikogu liikme indemniteedist ehk meie arvamuste avaldusi ei tohi karistada, üldse mitte, mitte kuidagi. Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Tõepoolest oli nii, nagu Eerik-Niiles Kross tõdes just hetk tagasi, et mitte ükski teine erakond ei toetanud EKRE avaldust avaldust mõista hukka väike- ja põlisrahvaste diskrimineerimist ja genotsiidi Venemaal, sealhulgas ka soome-ugri rahvaste genotsiidi ja diskrimineerimist. Nii et mul on selle üle äärmiselt piinlik.Aga minu küsimus on see. Te ütlesite, et te tegite ettepaneku see eelnõu tagasi lükata, sellepärast et see on täpselt sama, kui on juba tegelikult olemas ja mis on juba menetluses. No kuulge, andke andeks, see on ju täielik fantaasia! Kas te lugesite läbi need sätted kõik sellest eelnõust? Need ei ole ju sugugi ... Mõni üksik tehniline nüanss, no see on loomulik, aga sisuliselt on ta ikkagi täiesti erinev. Aitäh! Aitäh! Ma ütlesin, et suuremas osas. Ja ütlesin, et seitsme punkti osas ta on juba jõustunud või kohe jõustub seitsme sätte osas. See ei ole fantaasia. Ja me võime näiteks vaadata, et teie eelnõu punkt 3

kas üheksast või kümnest punktist seitse on ülekaalus või ei ole ülekaalus, kas see on fantaasia või mitte, aga kindlasti minu arvates ei ole hea praktika esitada Riigikogu menetlusse

debati avatus väga hea. Aga mis mind siiski ka teie ettekandes segas, oli see väga detailne tsiteerimine. Tervik läks kaduma. Kui te aitaksite nüüd, kindlasti

nad tõrjuvad ühte rahvusrühma, ei taha, et nad tööle saaksid, õppida saaksid, et nad üldse üle piiri saaksid, ja seda olukorras, kus neil on tõesti häda käes. Kas te prooviksite mu kahtlusi kinnitada või ümber lükata?

Eelnõu algatajate arvates kehtiv seadusandlus töötab nendele põhimõtetele vastu ja sellepärast nad on esitanud ettepaneku teatud sätteid kõrgharidusseaduses muuta ja välismaalaste seaduses samamoodi muuta või tühistada.

Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mul tekkisid päris tõsised kahtlused selle peale, kuidas te põiklesite kõrvale vastamast küsimusele, mis on teie enda või sotsiaaldemokraatide seisukohad ja vaated rahvuspoliitikale. Miks need kahtlused tekkisid? On ju selge, et aus poliitik või aus Riigikogu liige ei peaks vältima vastust küsimustele omaenda vaadete kohta. Vastupidi, peaks just kasutama iga võimalust, neid seletada, võib-olla hajutada erinevaid arvamusi, mis võivad tekkida just sellest, kui kellegi vaated jäävad segaseks. Kui te seda teemat väldite, siis jääb üle ainult järeldada, et kas teie või sotsiaaldemokraatide vaated rahvuspoliitikale on niivõrd vaenulikud Eesti etnilise rahvusluse suhtes, et te parema meelega eelistate sellest mitte rääkida. Kas ma saan õigesti aru? Aitäh! Vaadake, mina oma lühikese karjääri jooksul siin Riigikogus olen küll õppinud seda ja aru saanud nii, et komisjonipoolne ettekanne ükskõik millise eelnõu on ülevaade komisjonis toimunust, komisjonis kõlanud arvamustest ja komisjoni otsustest. Minu arusaam komisjonipoolse ettekandja rollist on nii palju kui võimalik vältida isiklikke seisukohti, partei seisukohti, mitte kasutada seda komisjoni poolt usaldatud rolli selleks, et teha oma partei propagandat. Loomulikult ma hea meelega iga kell nii teiega kui teiste kolleegidega vaidlen, vestlen, põhjendan nii oma isiklikke kui ka oma erakonna rahvuspoliitilisi, majanduslikke,

Minu isiklik seisukoht on see, et komisjonipoolne ettekanne ei ole see koht, kus ma pean loopima partei loosungeid, veenma kuulajaid ja vaatajaid, et ma ajan siin oma kalli erakonna asja. Mis puudutab rahvuspoliitilisi seisukohti, siis mina usun Eesti põhiseadusesse. Mina eestlasena, Eesti kodanikuna, usun eriti selle preambulisse, et meie riik on olemas selleks, et kaitsta eesti keelt, kultuuri, Eestimaad, selle kestlikkust, jätkusuutlikkust. Ja selleks, ma usun, kõik meie, 101 saadikut, siin oleme ja kõik erakonnad samamoodi selle nimel tegutsevad. Lihtsalt ilmselt on meil pisut erinevad vaated ja mõnes küsimuses väga erinevad vaated, kuidas seda teha, milliste meetoditega seda teha ja nii edasi. See on minu isiklik seisukoht. Alar

rääkima oma veendumustest ja seisukohtadest. Sest vaadake, väga raske on inimestega debateerida või isegi koos töötada, kui nende seisukohad jäävad varjatuks. Ja ma tahaksin parandada teie positsiooni, mille te välja ütlesite, et tegemist justkui on teie isikliku seisukohaga. See ei ole nii. Te ajate siin riigi asja, kõik, mis te siin teete, puudutab riiki. Nii et see ei ole päris täpne määratlus. Peamine: te ei täida iseenda reegleid. Te ohutul teemal avaldate arvamust, tõsisel mitte. Teil jätkus aega, et tutvustada oma arvamust, mis te arvate sõnast "tuulelipp". Aga tõsisemate küsimuste puhul te viitasite sellele, et peate jääma komisjonis arutatu juurde. Aitäh, Aitäh! Sõna "tuulelipp", diskussioon selle ümber, kas parlament on tuulelipp või ei ole, oli komisjoni istungil. Kuid komisjoni istungil ei käsitletud ei Eduard Odinetsi ega üldse sotsiaaldemokraatide poliitilisi vaateid. Sellepärast ma peatusingi sõnal "tuulelipp", aga ei peatunud minu enda poliitilistel seisukohtadel. Aga nagu ma ka eelmisele küsimusele vastates ütlesin, te võite aimata, nii mina kui minu erakond tegutseme väga rangelt Eesti põhiseadusega kooskõlas ja Eesti põhiseaduses sätestatud eesmärkide nimel. See tähendab, et Eesti riigi kaitse all oleme igal juhul. Aitäh!

juba olen möönnud, et isiklike seisukohtade väljendamine on minu jaoks natukene vastuolus meie reeglitega, aga veel rohkem on meie reeglitega vastuolus, kui ma hakkan kommenteerima nende kolleegide seisukohti, kes mulle on küsimusi esitanud. Eks te saate kolleeg Ligi käest hiljem ise küsida, mida ta selle all mõtles. arvan, et kolleeg Ligi ei ole tutvunud meie protokolliga, aga ta väga tähelepanelikult kuulas algatajate esindaja ettekannet ja võib-olla

Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Nüüd saame minna läbirääkimiste juurde. Palun, Jaak Valge! Kaheksa minutit, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Ma peatun siis kaheksa minuti vältel põhiliselt sellel, miks ei saa Eesti Konservatiivne Rahvaerakond massiimmigratsiooni aktsepteerida. Vaadake, rahvuslikele erakondadele on kultuur, kodumaa ja kodu väga olulised. Eestis on meile väga oluline ka meie põhiseaduse täitmine. Kui riigil ei ole võimalust või tahtmist immigratsiooni reguleerida, siis pole vähemalt mõne aja pärast enam tegemist iseseisva riigiga. Kui üha rohkem välispäritolu inimesi meile juurde tuleb, siis saavad nad ju enne, kui nad eesti identiteedi või isegi eesti keele on omandanud, ka valimisõiguse ehk õiguse seda riiki juhtida. Ja siis ei ole see enam meie riik. Meil on praegu teatavasti niigi ülikeeruline lõimumisprobleem. On üks selline multikultuurne ideoloogia ja üks selline loosung, et erinevus rikastab. Aga see loosung on tühine ja silmakirjalik. Me ei saa kuidagi rikkamaks sellest, kui rahvuskultuurid kaovad ja maailm muutub üheülbaliseks. Meil on lõimumisprobleem ja see lõimumisprobleem on teistsugune kui Lääne-Euroopas. See on keerulisem. Esiteks on meil välispäritolu rahvastikku rohkem. Teiseks on meie välispäritolu rahvastik peamiselt idaslaavi päritolu, elab kompaktselt koos ja tõmbab uusi immigrante enda sekka. Kolmandaks on meie immigrantrahvastiku põhiline päritolumaa meie kõrval asuv suur riik, mis ei ole meile sõbralik riik ja mille meediaväljas suur osa meie immigrantrahvastikust sellest hoolimata on. Neljandaks on meie elatustase keskmiselt madalam kui Lääne-Euroopas. See kõik teeb meil lõimumisprobleemi unikaalseks. Mul Mul on kahju, et härra põhiseaduskomisjoni esimeest ei ole siin saalis. Aga ma ikkagi ütlen, et ei tasu ennast lasta eksitada nendest optimistlikest loosungitest, nagu oleks lõimumine läinud hästi, nagu eelmine ettekandja väitis. Sotsiaalsetelt parameetritelt erineb Kirde-Eesti linnadesse ja Tallinna koondunud peamiselt vene emakeelega rahvastik

Kangeid narkootikume tarvitatakse kuus kuni seitse korda rohkem. See tähendab, et välispäritolu rahvastik meil siin ennast hästi ei tunne, ei ole lõimunud ja ka eestlased ei tunne seal Ida-Virumaal end hästi. Mitte-eestlaste side eestlastega on nõrk. Eestis on segakooselude määr väga väike, kõigist kooseludest ainult 8%, ja nooremates põlvkondades ei ole segakooselud sagedamaks muutunud. Lõimumisega läheb meil veel väga palju aega ja kõige hullem, mis me võime teha, on immigrante pidevalt juurde tuua. Aga seda just Reformierakonna juhitud valitsus on teinud. Massiimmigratsiooni jätkumise korral muutuvad meie lõimumisalased jõupingutused täiesti mõttetuks ja eestikeelsele haridusele üleminekut loota pole ka põhjust. Me

Eesti Vabariigi koolide eestikeelseks üleminek ei aita meie ühiskonna riigikeelseks saamisele kaasa. Vaja on ka kogu konteksti muutmist, eelkõige massiimmigratsiooni lõpetamist.

Kui me saavutaksime euroala keskmise, mida me oma töökusega kindlasti väärt oleme, siis see tähendab, et me saaksime juurde justkui üle 150 000 töötaja. Lisaks on meil omal veel küllalt inimesi, kes saaksid neid vabu töökohti täita. Selleks tuleb poliitikat muuta. Augusti lõpu seisuga oli meil 48 000 töötut ja 6500 vaba töökohta, see tähendab, seitse töötut ühele vabale töökohale. Odav tööjõud surub aga alla palgakasvu ja ajab otseselt meie inimesi mujale, kõrgema palgaga tööle. Värske väliseestlaste uuringu järgi vastas 60% välismaal elavatest eestlastest sellele küsimusele, mis on tagasipöördumist või Eestisse elama asumist takistav põhjus, et sissetulek on Eestis tunduvalt väiksem. Odav tööjõud seda sissetulekut väiksemana just hoiab.

Ja järgmine põhjus oli see, et ollakse uues elukohariigis sisse elanud, ei nähta vajadust Eestisse naasta. Seda pakkus 37% ja kõiki ülejäänud põhjuseid märkis vähem kui 30%. Nii, edasi. Iga tööealisena siia püsivalt elama saabuv immigrant tarvitab ka sotsiaalteenuseid, temaga tulevad pereliikmed koos. Praeguseks ongi pereränne peamine rändeliik. Küsige endale ka Siseministeeriumist selle aasta teise kvartali statistika, ja te näete, et kaks kolmandikku nendest, kes meile tulevad, on pererändajad ehk valdavalt ülalpeetavad. Aga isegi siis, kui tullakse tööle, saab ka immigrant kunagi vanaks ja temale tuleb ka riigil pensioni maksta. Eesti pensionikulud praegu ongi sedavõrd suured just varasema immigratsiooni tõttu, kuna idaslaavi maades on sündimus madalam ja see sündimuskäitumise muster on Eestisse kaasa toodud. Me oleksime rumalad, kui arvaksime, et edaspidi seda ei sünni. Seega, immigratsiooni soodustamine toimub nii meie oleviku kui meie laste tuleviku arvel. EKRE sellega ei lepi. Aitäh! Aitäh! Margit Sutrop, palun!

Riigikogu võttis 21. märtsil 2022 vastu välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse. Ma nõustun Toomas Kivimägiga, kes ütles, et tuleb aega anda nende muudatuste jõustumisele. Ka tuleb minu meelest leppida sellega, et demokraatlikus hääletamisprotsessis jäädi vähemusse, ja mitte kohe paar kuud hiljem tulla välja samasisuliste parandustega, mis juba lükati tagasi. Eduard Odinets ütles õigesti, et tegelikult on kolm suurt teemat, millele EKRE soovib tähelepanu pöörata. Ma arvan, et on põhjendatud nende teemade sõna öelda. Need teemad on massiimmigratsioon, Eesti odava tööjõuga üleujutamine ja eestikeelse kõrghariduse kaitse ehk välismaalaste õppima tulemisega seotud probleemid.

pannes seda hirmutamise ja emotsioonide sousti. Ja see on minu arvates rahva suhtes alatu. See on alatu ka parlamendi suhtes. Võib öelda, et moraalses mõttes ei täideta seda [kohust], mis parlamendiliikmetele on pandud. Riigikogu ees seisavad tõesti keerukad ülesanded. Me peame seisma eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Me peame hoolitsema Eesti iibe eest, eest, tasakaaluka iibepoliitika ja rändepoliitikaga tagama, et eestlased on oma maal peremehed, tõstma oma riigi konkurentsivõimet ja osalema rahvusvahelises teadmussiirdes, edendades rahvusvahelisel tasemel teadust ja kõrgharidust. Need väga keerulised ülesanded nõuavad head väärtuste tasakaalu leidmist. Majanduslik konkurentsivõime ja eesti keele ja kultuuri säilitamine võivad nii mõnigi kord mingis mõttes ristuda. Me peame leidma tasakaaluka viisi, kuidas seda teha.

Ütleksin kõigi nende asjade kohta paari sõnaga, mis minu meelest on probleemid. Massiimmigratsioon. Seda sõna olen siin saalis kuulnud rohkem kui seletust, mis asi see on. Eesti ujutatakse üle välismaalastega – see on metafoorne kujund. Mida see tegelikult tähendab? See on hirmutamine. See tegelikult tähendab seda, et köetakse viha Ukraina põgenike vastu, keda me tegelikult peame aitama, sest nemad võitlevad ka meie vabaduse ja iseseisva riigi püsimise eest, isegi meie elude eest.

hirmutamine massiimmigratsiooniga, omal maal vähemusse jäämisega – nende statistiliste arvude kohta on väga kenasti mitmed korrad öelnud Delfi ja väitlusseltsi Faktikontroll, et see hirmutamine, mida EKRE teeb, on tegelikult statistilise analüüsi tulemuse kohaselt vale. See tähendab lihtsalt mängimist inimeste emotsioonidele, kartusele, et me jääme oma maal vähemusse, et eesti keel sureb välja. Mured on tõsised, aga neid ei tohi puhuda suureks kasvõi sellepärast, et me teame seda lugu, [kus keegi hüüab:] hunt tuleb. Me teame tuntud loost, et kui mitu korda seda hüüda ja hunt siiski ei tule, siis kolmandal korral, kui asi on tõsine, enam keegi ei teegi välja.

See arv muidugi teeb meid murelikuks. Aga see ei ole midagi sellist, mille kohta võiks öelda, et me oleme enneolematus olukorras. Täna me tegeleme lõimimisega, eestikeelsele haridusele üleminekuga, me kaitseme oma keelt ja kultuuri paremini kui kunagi varem. Jah, mitte piisavalt, aga sellega peame tegelema, mitte hirmutama.Välistudengitele piirangute seadmine on jällegi väga demagoogiline. Kui vaadata kas või sedasama seaduseelnõu, siis EKRE muretseb vähese eesti keele oskuse pärast ja selle pärast, et Eesti kõrgkoolid ei koolita välistudengeid Eesti tööturu vajadustest lähtuvalt ja nad ei saa tööle. On õige, et nad peavad õppima eesti keelt, ja sellega ju ülikoolid tegelevad. Eesti keele ja kultuuri moodulid on juba tarvitusele võetud. See, et Eestis ei saa välismaalased tööle – jällegi vastuoluline küsimus. Võtsin välja ühe statistika. Jaanuaris 2021 on andmeteadur Kadri Rootalu teinud väga hea analüüsi, see raport on kõigile kättesaadav. Töötavad välistudengid ja vilistlased tõid jaanuaris 2021 tehtud uuringu kohaselt eelmise õppeaasta kohta arvestatuna 13 miljonit miljonit maksutulu. Ja seda ajal, kui koroona tõttu paljud välismaalased töötada ei saanud.Nad saavad tööle, aga loomulikult [on ka tähtis], millistel erialadel. Nad töötavad vähem kui Eesti üliõpilased. Kui Eesti üliõpilastest töötas õpingute ajal 84%, siis välisüliõpilastest tegid seda vaid pooled. Aga tean omast käest, et

Ma arvan, et need probleemid, mis EKRE on tõstatanud, on lahendatavad hoopis teistmoodi. Selleks, et välismaa tudengid saaksid rohkem töötada, peaks meie ühiskond olema sallivam. EKRE võõravaenulikkuse ülespuhumine ei aita sugugi kaasa sellele, et meie välistudengid siin tööle saaksid, et nad saaksid siia elama jääda ja tuua meile tarkust ja vara, mida neil on kaasa võtta. Seetõttu ma palun väga: ärme hirmutame inimesi! Tegeleme probleemidega, nende juurte otsimisega ja lahenduste pakkumisega, nii nagu parlamendile kohane on. See võib meid ennast valusalt tabada, kui me hirmutame ja hüüame: "Hunt tuleb!", kuid tegelikult on hoopiski tegemist ainult väikese hiirega. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 612 esimesel lugemisel tagasi lükata. Ja seda me peame hääletama. Enne kutsume saadikud saali.

Tagasilükkamist toetab 34 saadikut, vastu on 11. Eelnõu on menetlusest välja langenud. Tänane seitsmes päevakorrapunkt: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 618. See eelnõu on esimesel lugemisel. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Leo Kunnase.

Kui need eelnõud niiviisi ühes pakis on juba siia toodud, siis tuleb neid ka ühes pakis käsitleda. Ma ei räägi nendest punktidest, millest

KredExi andmetel maksavad aga iduettevõtted Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka. Nüüd ma tsiteerin KredExi [uudist] 28. veebruarist 2022: ""Iduettevõtted maksavad Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka." Statistikaameti andmetel töötas Eesti iduettevõtetes mullu vähemalt ühe päeva 10 956 inimest ehk 2% kõigist Eesti töötajatest. Idufirma töötaja keskmine brutopalk oli 2591 eurot ehk 1,9 korda suurem kui Eesti keskmine samal ajal. (Ehk siis see täpne vahe on 1,9. Statistikaameti andmete järgi teenisid Eestis vähemalt ühe päeva töötanud inimesed mullu brutona keskmiselt 1380 eurot kuus. Eesti iduettevõtetes töötanud eestlaste keskmine palk oli samal ajal 2462 eurot ning välismaalt palgatud talentide keskmine kuusissetulek ulatus 2718 euroni. Suurem osa ehk 61% iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse‑, magistri‑ või doktorikraadi. Eesti idufirmade suurim töötajate grupp on tippspetsialistid, kes moodustavad 46% kõigist töötajatest, sealjuures enim on IKT tippspetsialiste (57% tippspetsialistidest), kellest suurema osa ehk 54% moodustavad tarkvara ja rakenduste arendajad ning analüütikud. Tippspetsialistide kohal töötavate inimeste keskmine brutopalk oli mullu 3137 eurot. Juhina töötab 12% iduettevõtete töötajatest ning juhi kohal töötavate inimeste keskmine brutopalk oli 3721 eurot. Tehnikuid ja keskastme spetsialiste töötas idusektoris 11% ja nad teenisid brutopalgana 1997 eurot kuus." Nota bene!Kontoritöötajad ja klienditeenindajad moodustavad 17% töötajatest ja nende keskmine brutopalk oli 1512 eurot. Need ehk siis klienditeenindajad ja kontoritöötajad on seega töötajad, kelle töötasu jääb alla 1,5 Eesti keskmise

Nõukogude ajal, kui me olime okupeeritud, me teatavasti ei kontrollinud immigratsiooni. Hinnanguliselt – need on kaheksakümnendate lõpu ja üheksakümnendate alguse andmed – käis Eestist Nõukogude okupatsiooni ajal läbi umbes 2 miljonit inimest

See oli tegelikult punase impeeriumi rüüs suurvene šovinism, mida meie suhtes rakendati. Püüti luuahomo soveticus't, kelle keel oleks vene keel võib-olla, kui Nõukogude Liit oleks kestnud 200 või 300 aastat, oleks see võinud õnnestuda. Aga õnneks nii ei läinud. Ent meie riigi rahvuslik koosseis muutus pöördumatult.

Meil oli saksa rahvusvähemus, mõned protsendid. Mis nendega juhtus? Mis juhtus 700 aastat Eestis elanud rahvusvähemusega, kes, tõsi küll, tuli siia vallutajana? See lakkas olemast sisuliselt poole aastaga, kui Adolf Hitler käskis neil Saksamaale tagasi minna. Ehk üks rahvusvähemus lihtsalt lakkas meie jaoks olemast. Teine rahvusvähemus, rannarootslased,

Siberisse, kuna nad olid lihtsalt liiga rikkad ja jõukad, siis hiljem selgus, et neil tegelikult vedas, sest need umbes 1000 juuti, kes siia jäid, tapeti Saksa okupatsioonivõimude poolt ja käsul praktiliselt viimseni. Nii käis meie rahvusvähemuste käsi. Ka see näitab, et me ei saa öelda, et ühe riigi etnilist koosseisu ei ole võimalik muuta väga põhimõtteliselt ja väga kiiresti. Ajalugu näitab, et see on võimalik. võimalik. Nõukogude aja resümee ongi see, et me ei kontrollinud seda, ei omanud mingit sõnaõigust kõige selle üle. Siis oli ka põhjendus väga paljuski majanduslik: meil on vaja rasketööstust ja selle käigushoidmiseks on vaja inimesi. Me tootsime

nagu ka minu isiklik tung, miks ma sellest kõigest siis osa võtsin. Nüüd oleme olukorras, kus meil on oma riik ja me kõike seda ise kontrollime.

kuigi me teame, et kui president Putin selleks käsu annab, siis GRU ja FSB suudaksid selle tekitada. Aga siis ongi see küsimus – ma ei kasuta ise see küsimus – ma ei kasuta ise sõna "integratsioon" –, kuidas meil on õnnestunud põlistada neid inimesi, kes sel ajal tulid siia meie tahtest sõltumata ja mõnikord ka nende enda tahtest sõltumata.

kodakondsuseta isikut. Neil on võimalus valida, kas nad valivad Eesti kodakondsuse või mitte. Mõned on teinud valiku Vene kodakondsuse kasuks ja teised ei ole seda valikut veel teinud. Loomulikult, selle sõja korral me peame ju küsima:

Kõigest sellest tulenevalt tegelikult me olemegi seadnud selle kvoodi ehk meil on kvoot 0,1% rahvastikust. Nii palju inimesi me lubame siia juurde. lihtsalt selleks, et kõigepealt põlistada need inimesed, kes meile siia on tulnud ja kes on osa meie riigist ja rahvast. Minu enda hinnang on, et juhul kui me suudaksime püsida selle püsida selle kvoodi piires ehk me võtaksime juurde 0,1% aastas, siis me suudaksime põlistada nii need inimesed, kes tulid Nõukogude ajal, kui ka need, kes tulevad juurde, sajandi lõpuks. Aga nüüd on küsimus, mis siis, kui need arvud on oluliselt suuremad, kas me siis seda suudaks. Oli küsimus, mis asi on massiimmigratsioon. Defineerime siis ära: kui see kvoot on oluliselt ületatud –

saan aru iga inimese või ettevõtja motiividest, kui nad näiteks seavad oma isiklikud huvid või eesmärgid riigi omadest võib-olla kõrgemale või nad ei suuda neid defineerida. Näiteks, loomulikult põllumees vaatab, et talle on kõige tähtsam, et maasikad saaks korjatud, ehitusfirma vaatab, et talle on kõige tähtsam, et tema ehitusobjekt saaks lõpetatud, ja ülikooli rektor vaatab, et talle on kõige tähtsam, et ta saaks rohkem pearaha ja kuidagi ülikooli käigus hoida. Need on täiesti legitiimsed eesmärgid ja neid ei saa laita. Aga paneme kõik need õlekõrred kokku ja vaatame, upsti, kuskilt on meile ilmunud 5000 inimest aastas juurde, ilma et ma üldse sõjapõgenikest sõnagi räägiksin. Need küsimused on väga tõsised. Loomulikult, kuidas me suudame säilitada rahvusriiki ja kuidas me põlistame kõik need inimesed, nii et meie ühiskond siin püsiks rahulikuna, rahulikuna, et ta püsiks turvalisena, et ta püsiks ühtsena? Loodame, et jumal annab, et meile ei tuleks sõda, et see ei laieneks siia. Aga siis tekib samasugune küsimus, et kumma poole näiteks paljud Vene kodanikud valivad. Kas me teame seda? Kas me oskame seda ennustada? Kas me julgeme seda ennustada? Need küsimused on keerulised ja neid ei saa lihtsustada, nii nagu siin on

ja kui me oleme teinud nii palju erandeid, et see on kaotanud igasuguse mõtte ja me ei kontrolligi praegu tegelikult – ma ütlen veel kord, sõjapõgenikke kõrvale jättes – üldse seda inimvoogu, kes meile tuleb, siis on loomulikult õigustatud küsimus, kuidas saaks meie rahvusriik säilida, kui kaua see võiks säilida ja millisena see võiks säilida. Ma arvan, et need küsimused on õigustatud. Need tuleb esitada ja neile tuleb leida ka vastused.

see on üks mu lemmiktsitaate – Benjamin Netanyahut, endist Iisraeli peaministrit, kes ütles Süüria sõja kontekstis: "Ma saan inimlikult aru kõigi nende inimeste kannatustest ja muredest, kes kannatavad nii selles sõjas kui ka muudes sõdades ja kõikidel muudel põhjustel, aga Iisrael on geograafiliselt ja demograafiliselt nii väike, et me ei suuda neid kõiki Iisraelisse ära mahutada." Küsimus ongi selles, et kui suured me oleme ja mida me suudame üldse teha. Me oleme umbes

inimeste huvid on legitiimsed. Iga ettevõtja, ülikooli õppejõu, kelle tahes motiivid on legitiimsed. Aga kui me paneme selle kõik kokku, siis me saame

Selle eelnõu tagamõte ongi, et liiguksime tagasi selle kvoodi juurde. See kvoot, pluss sõjapõgenikud, kelle eest me niikuinii hoolt kanname, see on ehk see, millega me võiksime tulla toime tingimusel, et kui sõda lõpeb, siis enamik sõjapõgenikke pöördub koju tagasi, mis ilmselgelt on nende eesmärk. Aitäh! Aitäh! Saame minna küsimuste juurde. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea Leo! Ma ei küsi iduettevõtete kohta, aga küsin sinult kui kõrgemalt sõjaväelaselt.

mees, kes on Venemaalt põgenenud. Ütle mulle, kui suur on oht, et selliseid mehemürakaid hakkab tulema ka meile, kuigi meil on vastavad seadused vastu võetud. Kui suur see tõenäosus on? on? Loomulikult on Venemaal palju mehi, kes praegu põgenevad, kes ei taha selles sõjas osaleda ja kellest paljud saavad aru, et see on kuritegelik ja see on tegelikult, ütleksin niiviisi, ortodoksse tsivilisatsiooni ühtsust ja alustalasid lõhestav asi. Paljud inimesed saavad sellest aru, ka Vene inimesed, ja nad ei taha võidelda. Aga jah, nad põgenevad loomulikult igale poole, kuhu nad saavad: Gruusiasse, Kasahstani,

Me ei suuda lojaalsust, meelsust ega mitte midagi muud kontrollida, kui tegu on sadade ja tuhandete meestega. Meil ei ole väga teist valikut, kui

Jaak Valge, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Sa, Leo, oled sõjamehe taustaga ja ma ei kahtle, et sa oled julge mees ja ennast niisama hirmutada ei lase. Sul on külm (Hääl saalist.) Aga ma oletan, et sa mäletad ka Eesti iseseisvuse taastamise aega. Aastatel 1981–1990 oli meie migratsioonisaldo 3600,

Kas nüüd, kui migratsioonisaldo on poolteist korda suurem, on see siis massiimmigratsiooniga hirmutamine, nagu proua Sutrop väitis, või päris massiimmigratsioon? Kahjuks on see päris massiimmigratsioon, siin ei ole midagi teha. Siin ei saa nagu mingit teistsugust väljendit ju leida, sest arvud ise räägivad enda eest. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Meie eelnõud on kantud suurest murest ja ahastusest eesti rahva kestmise ja saatuse pärast. Iga mõtlev inimene näeb,

Tema kõnes oli palju valeväiteid ja laimu, aga üks neist puudutas konkreetselt seda, et need eelnõud vaenavad Ukraina sõjapõgenikke. Äkki sa, Leo, väga punktuaalse, faktitäpse, erudeeritud ja ka ühiskonnas arvamusliidriks tõusnud inimesena kordaksid avalikkusele siin ja praegu üle: need eelnõud, mitte ükski, ei ole seotud Ukraina sõjapõgenike teemaga. Jaa, ma olen sinuga nõus. Need eelnõud ei käsitle Ukraina sõjapõgenikke. Punkt. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Jah, nii tulebki rääkida: selge lühike jutt ja vastus ja punkt. Aga ma küsin sinult, mida ma ka peaministrilt küsisin: kas see praegune aeg meenutab Karl Vaino aegset venestamislainet? Hea

rahva valgustamine, pidev valgustamine. Sinul on selline hea omadus, et sa oled kirjanikuna näidanud oma ettenägemisvõimet, mis võib mõnikord ka kurvastada, sest et [tulevik] ei pruugi olla kõige kaunim, kõige parem. Ole hea, valgusta rahvast

sama hooga edasi, siis me oleks jõudnud kas praeguseks ajaks või järgmiseks kümnendiks selle punktini, kus meil oleks [olukord] nagu enamikus Vene

elada siin, ütleks niiviisi, suhtelises sisemises rahus, meil ei ole tekkinud siin mingeid konflikte. Ma mäletan,

edasi suudaks. Loomulikult, me saame ju aru, et ega Eesti Vabariigil ei ole ju mõtet siis, kui ta ei ole enam rahvusriik, kui me seda enam ei kontrolli, sest meid on lihtsalt füüsiliselt nii vähe, et meid hääletatakse maha. Lihtsad küsimused. Aga ega mul ei ole sulle mingit head vastust ju anda. Helle-Moonika Helme, palun!

Sa oled kindlasti väga palju kohtunud meie julgeolekuasutuste juhtide ja ka nende ametnikega. Te kindlasti olete väga põhjalikult arutanud neid teemasid.

Venemaa kaudu ka Ukraina passiga ja seal on kindlasti praegu palju neid näiteks, keda ka Donetski ja Luganski "rahvavabariikides" ja okupeeritud aladel on lihtsalt püütud sundida Vene sõjaväkke, kes ei ole tahtnud seda teha ja kes seetõttu on Venemaa kaudu põgenenud, sest Ukraina kaudu nad ju põgeneda ei saa. Aga meil ei ole mitte kuidagi võimalik neid kontrollida. Loomulikult, praegune, selles mõttes segane periood annab GRU‑le ja FSB‑le, mõlemale, võimaluse väga rahulikult oma agentuuri

Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Läheme kaasettekande juurde. Palun kõnetooli põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi.

Härra Jaak Valge ei peatunud seaduseelnõu kõikidel punktidel, vaid tutvustas ainult ühte sätet, mis on seaduseelnõu osa. See puudutab iduettevõtlust. Samale sättele

siia töötajaid meelitada, ja eelnõu algatajate arvates on tegemist puhtalt odava tööjõu siia toomisega. Vabariigi Valitsuse seisukohta tutvustas komisjoni istungil Siseministeeriumi piirivalve‑ ja rändepoliitika osakonna nõunik Jana Laane. Lühidalt kokku võttes, Vabariigi Valitsus ei toeta seda Vabariigi Valitsus leiab, et iduettevõtted laiendavad innovatsiooni, soodustavad nutikat spetsialiseerumist, loovad uutes, suure lisandväärtusega valdkondades töökohti ja atraktiivseid karjäärivõimalusi ning toovad Eestisse investeeringuid. Seega poleks iduettevõtete erisuste kaotamine välismaalaste seaduses eesmärgipärane. See sunniks Eesti majanduses olulist rolli omavaid ettevõtteid kolima oma tegevust Eestiga konkureerivatele turgudele, mistõttu kaotataks märkimisväärne osa riigi maksutulust ja takerdutaks ülemaailmses võidujooksus majandusliku konkurentsivõime ja innovatsiooni nimel. Jaak Valge reageeris valitsuse seisukohale sõnavõtuga, et see ei ole õige mõte, nagu see eelnõu piiraks iduettevõtete tegevust. Jaak Valge arvates või sõnul iduettevõtete töötajatest on ainult kontoritöötajad ja klienditeenindajad need, kelle keskmine brutopalk on madalam kui poolteist Eesti keskmist. Klienditeenindajaid ja kontoritöötajaid on aga Eestis küllalt ja see on Jaak Valge arvates Paul Puustusmaa sõnas, et "iduettevõtted" iseenesest on väga kummaline mõiste, keeleliselt päris ebameeldiv mõiste, ja kui mõelda iduettevõtete olemusele, siis neil on teatud tunnused, ja neid õigusakte, mis reguleerivad iduettevõtete tööd, on vist ainult üksainus, mis ongi seesama välismaalaste seadus, kus

et iduettevõte on ka selline ettevõte, kes üritab alustada oma ärimudelit ja selle realiseerimist. Sellega sisuline diskussioon selle ümber piirduski ja mindi menetluslike otsuste juurde. Kõigepealt, konsensuslikult otsustati võtta eelnõu istungi päevakorda 28. septembril.

Jaak Valge omakorda tegi ettepaneku esimene lugemine lõpetada, sellepärast toimus hääletus. Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletasid 5 komisjoni liiget: Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Üllar Saaremäe, Marko Torm ja Mart Võrklaev. Vastu hääletasid Paul Puustusmaa ja Jaak Valge. Mihhail Stalnuhhin jäi erapooletuks. Konsensuslikult otsustati, et komisjoni esindab eelnõu esimesel lugemisel komisjoni esimees Eduard Odinets. Aitäh! Aitäh! Saaks esitada küsimusi, kui on soovi. Aga seda soovi ei paista. Aitäh! Aitäh! Ai, on siiski. Vabandust! Jaak Valge, palun!

muud töötajad ei vajaks neid klausleid. Kas teile tundub see põhjendus loogiline, ja kui tundub, siis miks te reageerisite niimoodi, et leidsite, et Vabariigi Valitsuse põhjendused on asjakohased?

makstavast palgast, ning järeldasite, et tegemist on odava tööjõuga. Minule isiklikult tundus komisjoni istungil Vabariigi Valitsuse argumentatsioon loogilisem ja asjakohasem. Aitäh! Aitäh! Haaran ka siitsamast kinni. Kas tõesti statistikat ja toodud arve saab vaadata selle järgi, et kui need ei meeldi, siis te tuginete komisjoni esimehena, nagu te ütlesite, mingisugusele kummalisele loogikale, et ühed numbrid on loogilised ja ja teised ei ole, kuigi need põhinevad faktidel, avalikel andmetel ja riiklikul statistikal? Teine küsimus on see: kas vastab tõele, et ka Isamaa ei toetanud seda eelnõu ning massiimmigratsiooni peatamist ja Eesti tegemist odavtööjõu maaks? Või vastupidi, just Isamaa toetas seda, soovides selle tagasilükkamist? Aitäh! Haaran

Aga nii Vabariigi Valitsus kui ka mina, kes ma toetan Vabariigi Valitsuse seisukohta, tugineme iduettevõtluse üldisele rollile Eesti majandusmaastikul. See ongi see erinevus meie loogikas, eeldused on erinevad.Mis

Martin Helme, palun! Aitäh! Teil on mitmel korral olnud keelevääratus: eelnõus räägitakse muidugi iduettevõtetest, aga teie mainite idaettevõtteid. Ma saan aru: mis keelel, see meelel, nii ta ongi ju. Need nii-öelda IT‑spetsialistid tulevad peamiselt Venemaalt ja Ukrainast. Aga ma küsiksin hoopis niipidi, et kas komisjonis tuli juttu sellest üleüldisest probleemist, mida see eelnõu käsitleb, et meil justkui on sisserändekvoot, aga sellel kvoodil on

Aitäh! Palun vabandust, kui minu hääldus annab mõista, et ma räägin idaettevõtlusest. Ei mingil juhul! Ma igal pool oma kõnes üritasin selgelt välja hääldada "iduettevõtlus". Palun ka Riigikogu Kantselei Riigikogu Kantselei töötajatel vastavad kohad stenogrammis ära parandada, juhul kui kusagil oli kuulda "idaettevõtlus". Igal juhul ma rääkisin ainult iduettevõtlusest. Aga vastates teie küsimusele kvootide kohta:

Aitäh! Ettepaneku poolt eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata hääletasid Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Üllar Saaremäe, Marko Torm, Mart Võrklaev, vastu hääletasid Paul Puustusmaa ja Jaak Valge. Te küll ei küsinud, aga tõe huvides mainin, et erapooletuks jäi Mihhail Stalnuhhin. Hea ettekandja, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Nüüd

Ma enne rääkisin protsessidest Eestis. Väga õigustatult kerkis esile küsimus, mis asi üldse on massiimmigratsioon,

või ka 100 aasta pärast. See on see, et massiimmigratsiooni tagajärjed on pöördumatud. Ma kordan veel kord: massiimmigratsiooni tagajärjed on pöördumatud. Nüüd ma hakkan analüüsima seda hoopis muu põhjal ehk selle najal, mis on toimunud Lääne-Euroopas ja mis seal praegu ka toimub. Teen mõningase ennustuse, kuidas see edasi läheb ja kuidas see kõik võiks lõppeda. Nõukogude ajal meie ei kontrollinud mingil moel immigratsioonipoliitikat, sest see oli Moskva käes. Aga loomulikult, Lääne-Euroopa vabad ja demokraatlikud riigid seda kontrollisid.

ehitajal on vaja objekt lõpetada, ülikool tahab ennast püsti hoida, võib-olla toidukullerid peavad toidu kohale vedama, sada näidet veel, vaja on mersusid ja audisid valmistada, aga ei ole inimesi, kes seda teeks, näiteks –, hakkas see protsess vaikselt pihta ja iga kümnendiga kogus hoogu. Ja kus me Lääne-Euroopas nüüd oleme ja kuhu me läheme? Lääne-Euroopa

Religioosse inimesena eelistan ma mis tahes usku ateismile. Aga islam on ühes mõttes eriline usk. Ta on eriline usk selles mõttes, et ta püüab reguleerida kõiki eluvaldkondi, mitte ainult

totaalne oma olemuselt, hoopis teistsugune kui kristlus, eriti oma luterlikus ja nagu rohkem sekulariseerunud vormis.

Mitte meie, aga lääneeurooplased. Teine suurem katse oli 16. sajandil. Tänu sellele üldse läänekristlikust tsivilisatsioonist saigi kristlik humanistlik tsivilisatsioon ja loodi see ühiskond, mis Euroopas praegu on ja mille osa ka meie oleme. Kui

Euroopas sellised, nagu me oleme. Aga mida see massiimmigratsioon Lääne-Euroopasse tegelikult tähendab? Tähendab seda, et selle

Me ju mäletame, kuidas ajaloos see invasioon käis. Kristlastest peeti lugu, neid ei tapetud massiliselt, nad lihtsalt integreeriti mitme sajandi jooksul nendel endistel kristlikel aladel Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas

Lääne-Euroopa muutub osaks islamistlikust, islamimaailma tsivilisatsioonist. Ma ei ütle, et see on halvem või parem, aga see on lihtsalt teistsugune. Nii nagu Vana-Rooma oli väga erinev nendest riikidest, mis tekkisid tema varemetel. Ma Ma tahtsingi teile selgitada ja näidata, et massiimmigratsioon on pöördumatu, see muudab kõike, mis oli enne, ja muudab millekski täiesti teiseks. Ega Rooma ei langenud sellepärast, et ta hävitati, vaid sellepärast, et ta kutsus ise barbarid kohale, lubas nad sisse ja asustas oma maadele. See juhtub lihtsalt teises vormis. Aga see oleks kõik. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 618 esimesel lugemisel tagasi lükata. Sellise huvitava ettepanekuga on komisjon välja tulnud ja nüüd me peame seda ettepanekut hääletama. Selleks, et me saaksime minna hääletuse juurde, tuleb kutsuda Riigikogu

Tulemusega poolt 35, 12 vastu ja erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust. Eelnõu 618 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Auväärne Riigikogu! Väga armsad kuulajad rõdudel ja kodudes! Eesti on rahvusriik. Eesti on ainus koht maailmas, kus eestlaste pärand, keel ja kultuur ... Hea ettekandja, ma vabandan teie ees! Head ametikaaslased,

Selleks, et eesti rahvus jääks sellel maal enamusrahvusena alles, pole muud võimalust kui massiimmigratsioon peatada. Selleks on vältimatult vajalik muuta välismaalaste seadust ja kõrgharidusseadust.Eelmisest eelnõust erineb see eelnõu selle poolest, et lisaks tunnistatakse kehtetuks need erisused, mis kehtivad töötamise kohta info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Sarnaselt eelmise eelnõuga me korrastame õppimise eesmärgil elamisloa taotlemist, välismaalaste õpingujärgset Eestisse elama asumist ning välisüliõpilaste pereliikmete Eestisse asumist ja välisüliõpilastele stipendiumide maksmist. Selle eelnõu järgi tuleb õppekulude hüvitamist nõuda kõigilt välisüliõpilastelt, kes omavad seaduslikku alust ajutiseks Eestis viibimiseks õppimise eesmärgil või kes on saanud tähtajalise elamisloa õppimiseks, välja arvatud Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni või Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikelt, [seda nõutakse] üliõpilastelt, kes õpivad kõrgharidustaseme esimese või teise astme õppes, aga välja arvatud juhul, kui õppekava õppekeel on eesti keel või kui õpitakse kõrgkoolidevaheliste vahetuslepingute, välisministeeriumi stipendiaatidena või rahvusvaheliste lepingute alusel.Head kuulajad! Välisüliõpilaste massiline vastuvõtmine on viimastel aastakümnetel muutunud justkui eesmärgiks omaette ja mitte sugugi ainult nendes ülikoolides, mille suunitlus ongi rahvusvahelisem, vaid ka meie rahvusülikoolis. Mis on selle põhjuseks? Ühelt poolt Euroopa Liidu surve, teiselt poolt selge ideoloogiline soov eesti rahvust segada ja hägustada. Mis seda tõestab? Seda tõestavad näiteks kvoodid, mis paljudes ülikoolides on olnud eesmärgiks juba rohkem kui kümme aastat. Need kvoodid seavad eesmärgiks, et välisüliõpilasi peab olema 10–20%. Seda tõestab veel enam välisüliõpilaste erikohtlemine, mis võib lõpuks viia Eesti üliõpilaste diskrimineerimiseni. Näiteks Tartu linnas on Raefondi stipendiumi statuudis selline säte, mis ütleb, et selle stipendiumi saajate hulgas peab igal aastal olema vähemalt üks välisüliõpilane. Vaadake, ma ei taha sugugi öelda seda, et välisüliõpilaste vastuvõtmises iseenesest oleks midagi halba. Meile on väga tähtis näiteks see, et me et me saaksime toetada oma sugulasrahvaste haridust ja selle kaudu tugevdada nende eneseteadvust. Kuni see oli veel võimalik, enne Venemaa jõhkrat täiemahulist sissetungi veebruaris Ukrainasse, Ukrainasse, tegi Eesti soome-ugri vahetusüliõpilaste vastuvõtmisega väga olulist tööd. Samuti võib olla suur kasu sellest, kui me teeme oma lähedaste naaberriikidega tähtsat kultuurilist koostööd. Küsimus ei ole üldse selles. Küsimus on selles, et valimatu välisüliõpilaste kvoodimäära tõstmine on meie ülikoolidest teinud immigratsioonipumbad. Ja see ei ole eesti rahvuse ja kultuuri hoidmine, see on juurtetute maailmakodanike tootmine. Kuidas me oleme oma põhiseaduslikest eesmärkidest, oma esivanemate unistustest nii kaugele eemale sõitnud? Kuidas me saame Eesti rahvusriigi, eestluse püsimisse suhtuda niivõrd ignorantselt? Kas me kujutame ette, et me teeme head neile immigrantidele, keda välisüliõpilaste sildi all meie riiki tuuakse? Ei tee me head neile ka. Me näeme praegu väga selgelt, et sellel välismaalasel, kes Eestis õpingud lõpetab, on väga raske Eesti ühiskonda sulanduda ja siin hakkama saada. See tuleb esiteks sellest, et nad ei oska piisavalt eesti keelt. Teiseks sellest, et Eesti ülikoolid ei pane absoluutselt rõhku sellele, mis on Eesti tööturu vajadused. Kui neid koolitatakse seda täiesti kõrvale jättes, siis ei ole mingi ime, et välisüliõpilased, kes Eestisse jäävad, satuvad palju madalama kvalifikatsiooniga tööle, võrreldes sellega, mis on nende algsed ootused olnud. Kuhu see lõpuks Tekivad suletud kogukonnad, paralleelühiskonnad, kus lõppkokkuvõttes käitutakse täiesti vastupidi sellele, mis on meie riigi, meie kultuuri kombed ja tavad, mis on üleüldse meie riigi olemus. Võiks ju olla nii, et selle eelnõu poolt on kõik need erakonnad, kes peavad enda eesmärgiks Eesti põhiseadusliku korra hoidmist. Aga tundub, et päris nii ei ole. Valitsus on väitnud, et see eelnõu sekkub ülikoolide autonoomiasse. Ülikooli autonoomiaks peetakse seda, et ülikoolil peab olema õigus välisüliõpilasi õppemaksust vabastada. See, et ülikoolil peab olema õigus välisüliõpilasi õppemaksust vabastada – kuulge, see ei ole ülikooli autonoomia! Ülikooli autonoomia on see, et valitsus ei sekku teadustöösse, et ülikoolide akadeemiline õpetus on sõltumatu. Autonoomia ei ole see, et riik ei või kehtestada ei ole see, et riik ei või kehtestada regulatsioone, mis mõjutavad otseselt Eesti riigisisest demograafiat.

oma liberaaldemokraatlikku ideoloogiat. Ideoloogiat, mis ei tunne ühegi rahvuse hinge ja peab rahvust sotsiaalseks konstruktsiooniks. Eesti rahvuse tulevik, püsimajäämine, meie peremehetunne sellel maal, meie enamusrahvusena kestmine – need ei ole selle ideoloogia järgi põhimõttelised riiklikud eesmärgid. Aga piiride avamine Aafrikale ja Aasiale, rahvuste segamine ja kokkusulatamine, juurtetute maailmakodanike tootmine – need kõlbavad eesmärgiks küll. kaasmaalased! Kui eesti rahvus jääb püsima, siis me ei saa riiki juhtida sellest eesmärgist lähtuvalt. Selle liberaaldemokraatliku ja globalistliku, olgu Prantsuse või Vene revolutsioonist lähtuva ideoloogia asemele peab astuma eesti rahvuslus, meie põliseuroopa ja soome-ugri juured, meie ühine teadvus ja hing. Vähemalt pronksiajast peale ei ole sellist massilist sisserännet Eestisse mitte kunagi toimunud, nagu 20. ja 21. sajandil. Meie kohus oma esivanemate ja meie järeltulijate ees on see peatada, see ümber pöörata. Me alustame väga lihtsalt. Me alustame nendest seaduselünkadest, mis seda massilist sisserännet õhutavad. Paneme need seaduselüngad kinni. Kes ei taha reeta meie esivanemaid ja meie järeltulijaid, palun südamest, et te seda eelnõu toetaksite. Aitäh! ettekandja, ma tänan teid. Teile on ka küsimusi. Martin Helme, Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea Ruuben! Alati on hea kuulata sinu selliseid hingestatud sõnavõtte. Mul on küsimus ülikoolide kohta. Omal ajal, mõni aasta tagasi ütles Mart Helme, et seal toimub õõnespeade või puupeade õpetamine ja ja mõnes ülikoolis on üldse hobusevargad. Kuidas see, kui me toome igast neljast ilmakaarest, aga põhiliselt lõuna‑ ja idakaarest siia inimesi, kes eesti keelt ei räägi, eesti kultuurist midagi ei tea

Jaa, seda on tehtud ju juba rohkem kui kümme aastat. See ei ole mingi viimaste aastate uus areng. On ikkagi täiesti selge, kui loogiliselt vaadata, mis need eesmärgid saavad olla. Mis on see kasu, mida Eesti riik sellest saab? Tegelikult ju ei ole seda kasu, et see aitaks meie tööturgu, see ei ole absoluutselt aspekt, millega arvestataks. Ei ole kasu meie kultuurile. Ilmselgelt ka nendes ülikoolides, kes lähtuvad nendest ideoloogilistest eesmärkidest või nendest Euroopa Liidu kvootidest, millest iganes, ongi tulemus täpselt selline, nagu Mart Helme ütles hobusevaraste kohta.

Eelnõu sissejuhatuses on öeldud, et põhiseaduse täitmist ohustab suuremahuline immigratsioon, mille mõistlik reguleerimine ongi eelnõu peamiseks eesmärgiks. Sa ütlesid, et need, kes selle vastu hääletavad, reedavad meie esivanemaid. Aga oskad sa arvata, miks head kolleegid Isamaast hääletavad selle vastu? Kas nad siis reedavad meie esivanemaid või on neil mingi muu põhjus? Hea

hääletama, on kõigil Isamaa saadikutel olnud võimalus see eelnõu ja need rahvuspoliitilised sügavad teemad väga põhjalikult läbi mõelda. Tõepoolest, mõelda selle peale, kas kas see Eesti, mille me pärandame oma järglastele, on sama näoga ja sama ilmega ja sama keelega

jõujooned, kui üks erakond leiab, et ei, nende vaated rahvuspoliitikale on hoopis teistsugused, aga samas, nagu me oleme siin näinud, ei julge nad seda kuidagi lahti seletada ega väljendada, siis tõesti tekib väga põhjendatud küsimus, kes tahab millist Eestit oma järeltulijatele pärandada. Jaak Valge, palun! Aitäh, hea juhataja! Ruuben! Välisüliõpilastest kõige suurem osa ehk peaaegu kolmandik õpib siin Eestis ärindust, see tähendab sellist eriala, kus vastuvõtt on kasvanud, aga tööjõuvajadus on Eestis vähenenud. Üle veerandi, ligi 30% õpib inglise keeles haridus‑, humanitaar‑ ja sotsiaalteadusi, mispuhul on enam kui kaheldav, et nad pärast lõpetamist eesti keelt valdamata keelt valdamata erialast tööd üleüldse Eestis soovivadki. Minu küsimus on see: kas sinu arvates on see Eesti ühiskonna seisukohalt otstarbekas ja kui mitte, siis kuidas sa seda iseloomustaksid? Aitäh,

Need põhimõtted, mille alusel praegu toimub see selektsioon, milliseid välisüliõpilasi siia võetakse, ei võta absoluutselt arvesse ei Eesti tööturgu, ei kultuurilist lähedust nende lähtemaadega ega midagi sellist. Pigem on nii, et ei olegi mingisugust selektsiooni. Tegelikult on need piirid avatud kõigile, kes tahavad ja kes jõuavad ennast sellesse ülikooli registreerida. seda täiesti valimatult. See ei ole ju see, kuidas üks vastutustundlik rahvusriik peaks reguleerima sisserännet ja enda haridussüsteemi. Mitte midagi sellist! Seda saabki iseloomustada põhimõtteliselt eesti rahvusele vaenuliku tegevusena. Jään selle juurde. Helle-Moonika Helme. Helle-Moonika Helme. Aitäh, hea eesistuja! Hea Ruuben! Sa oled meie sugulasrahvaste olukorraga väga hästi kursis.

Kas sulle ei tundu, et ka selle eelnõu sisu läheb korda ainult meie erakonnale, keegi teine ei tunne mitte mingit muret praeguse valitsuse viljeldava ja Eesti rahvusriiki hävitava massiimmigratsioonipoliitika pärast? Aitäh,

Riigikogus, mis puudutavad natuke laiemat pilti kui need igapäevased, võiks öelda, kosmeetilised eelnõud, millega me suurema osa oma tööajast sisustame,

see saab nii väikese tähelepanu osaliseks või tehakse kuskil seljataga otsus, et valitsusparteid koos otsustavad selle tagasi lükata.

liberaalsete kartelliparteide poolt selles suhtes, mis puudutab meie põhiseaduslikke eesmärke ja rahvuse püsimajäämist. Nii see paraku on.

Aga küsiks sinu arvamust, kuidas sa tajud või kuidas sa näed seda, kuidas siis see välisüliõpilaste pidevalt kasvav hulk

mõju meie keelele. Meil on ju tegelikult väga suur mure olnud kõik need aastad selle pärast, kuidas meie ülikoolid ingliskeelestuvad ja selle tulemusel saab suure

kuidas selliseid ühelt poolt väga spetsiifilisi, aga teiselt poolt tänapäeva teaduse kaudu tegelikult maailma olemust mõtestavaid asju väljendada oma emakeeles, siis paratamatult see protsess viib ju selleni, et on palju lihtsam liikuda sellelt kakskeelsuselt ikkagi ühele keelele, mis on see rahvusvaheline keel. Miks peaksid need välisüliõpilased, kes siia tulevad, olema huvitatud sellest, et meie emakeelt hoida? See ju lihtsalt teeb nende elu keerulisemaks, eriti kui neil eesti keele õpingud on alles pooleli või nad isegi ei plaani neid alustada. See on väga tõsine mure, mis näitab ka seda, et me ei räägi siin ainult oma rahvuse nii-öelda geneetilisest pärandist, vaid me räägime otseselt ka kultuurist ja keelest, mis on väga suure löögi all massiimmigratsiooni tõttu. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea Ruuben! Kas sina saad aru, mis probleem on või mis kana on kitkuda meie valitsusel selle ülikoolide autonoomiasse sekkumisega? Kui teete ettepaneku välisüliõpilaste regulatsiooni parandada ja muuta mõistlikuks, siis tuleb vastus, et tegemist on ülikoolide autonoomiasse sekkumisega. Räägin peaministrile sellest, et riigitellimus oleks vaja teha, me peame selgelt andma aru, missuguseid ametikohti meil vaja on tuleb vastus, et tegemist on ülikoolide autonoomiasse sekkumisega. Ma saan aru, et üks asi on akadeemiline vabadus, aga hoopis teine asi on see, kui me hakkame rääkima valitsuse tasandil sellest, et riigil peaks puuduma igasugune regulatsioon ülikoolide üle. Kuidas sina seda näed? Minu jaoks on see pehmelt öeldes kummaline. Jah, väga õigesti saad aru. Loomulikult peavad olema riigi poolt antud regulatsioonid ja raamistikud, mis määratlevad selle ruumi või need

selle nimel, kes suudab luua paremaid tingimusi, et rohkem välisüliõpilasi sinna tuleks, mis omakorda annab kas ideoloogilisi või mingeid Euroopa Liidu boonuspunkte. see ei saa olla ülikooli autonoomia, muuta meie riigi demograafilist koostist.

Aitäh! Me oleme puudutanud seda teemat, et ainult EKRE oli nõus hukka mõistma Venemaal toimuvat väike- ja põlisrahvaste genotsiidi. Aga kui me tuleme siia lähemale, Eestisse, siis kahtlemata, ja seda on ka ju korduvalt välja öeldud, see, mis toimus Nõukogude okupatsiooni ajal, see räige venestamispoliitika, massiimmigratsioon ja nii edasi, see oli samamoodi genotsiid eesti rahva vastu. Genotsiid ongi selline laiem mõiste. See ei ole mitte ainult rahvaste füüsiline hävitamine, mahalaskmine, vaid ka nendele osalist või järkjärgulist hävimist põhjustavate elutingimuste loomine. Kui me vaatame tänast massiimmigratsiooni, siis ju me näeme siin täiesti selgelt paralleeli, sest massiimmigratsiooni tagajärjed on hukatuslikud. Kas te olete nõus selle paralleeliga või kuidas teie nimetaks seda toimuvat? Jah, vastab täiesti tõele. See, mida pani toime Nõukogude Liit okupeeritud aladel, see, mida on Venemaa võimud teinud aastasadu põlisrahvaste käest vallutatud aladel, vahetades seal välja rahvastikku, soosides kolonisatsiooni suurrahvuse poolt, millega ujutatakse üle põlisrahvaste territoorium, ka see, mida on teinud näiteks Hiina võimud Tiibetis – täpselt samasugune olukord. Seda saab käsitleda genotsiidina täpselt selle definitsiooni alusel, mille te välja tõite.Ka Lääne-Euroopa kohta on samamoodi teooriaid teooriaid või on välja toodud seda argumenti, et kui meil on riikides massimeedia suurkorporatsioonide võimu juures inimesed, kes kuuluvad sellisesse kitsasse, grupimõtlemisest kantud ringkonda, ja nende arvates ideoloogia, mida peaksid järgima kõik Lääne-Euroopa riigid, ongi avatud piiride poliitika, saab tõepoolest nimetada ka Euroopa rahvaste genotsiidiks, kui selle vältimatu tulemus, selle poliitika ajamise tulemus on see, et põlisrahvad jäävad oma maal vähemusse ja see tähendab seda, et nad omakorda kaotavad kontrolli, kaotavad peremehestaatuse oma maal. Seda me ju näeme Lääne-Euroopa riikides toimumas. Me näeme seda pealinnades toimumas juba praegu ja me näeme seda järgmistel aastakümnetel täiesti selgelt.Need on väga tõsised ja väga eksistentsiaalsed küsimused, millega kõik Euroopa rahvad peavad silmitsi seisma. Kui meie tahame, et meie rahvus jääks püsima, siis me peame need protsessid hoidma Eestist

kuidas öelda, konservatiivid, hirmutavat inimesi ja karjuvat kogu aeg: "Hunt metsas, hunt metsas!" Sa oled noor mees ja sinu põlvkond on noorem kui paljud meist siin. Sa suhtled muidugi omavanustega väga palju, nagu ma tean. Ütle mulle, kas see, mis me siin praegu üles tõstame, kõik need küsimused, mis puudutavad sedasama välismaalaste seaduse

ma olen ajalootaustaga inimene ja selle tõttu ma olen teadlik, et see, mis võib praeguses Lääne-Euroopas või ka Eestis tunduda täiesti loomulikuna, tunduda, et see ongi normaalne asjade kulg, et rahvused omavahel segunevad, toimuvad suured liikumised üle piiride, seda tegelikult Eesti ajaloos nii suures koguses enne 20. sajandit ei ole mitme

vabalt käia, ilma et mingid tumeda nahatooniga inimesed tuleksid sind ähvardama ja potentsiaalselt vägivalda kasutama,

See, mis on Lääne-Euroopa suurlinnades just toimunud, on, ma arvan, väga paljude inimeste silmad avanud. Sellest peaksid saama aru ka kõik need liberaalsed poliitikud, kes väidavad, et me tegeleme hirmutamisega.

Kui te selle kogemuse läbi teete, siis võib-olla saate aru väga paljudest eestlastest, kes on seda sama asja oma silmaga näinud, ja saate ka aru, miks rahvuskonservatiivide toetus on praegu raketina tõusmas, tegelikult on see tõusnud kõik need aastad. Just sellepärast.

isegi siin saalis on täna seda öeldud, et meie lõimumispoliitika liigub väga õiges suunas ja hästi. Aga vaadates seda, kui palju tegelikult migratsiooni soodustavaid eelnõusid meil siin tagasi lükatakse, milline on sinu arvamus, millal jõuab meie juhtpoliitikute teadvusse see, et ka siin lõpuks tunnistatakse, et ei, läks ikka halvasti küll? Millal? Ma arvan, et kõik saavad sellest lõpuks aru. On ju aru saadud Lääne-Euroopa riikides. Paljudes kohtades on needsamad poliitikud, kes ise on varasemalt toetanud massiimmigratsiooni, aru saanud. Võib-olla Võib-olla nad endiselt arvavad, et see idee oli üllas, aga lihtsalt reaalsuses ei toimi või et see on ülekäte läinud. On nii palju näiteid selle kohta, kui seda on välja öeldud. Rahvad saavad aru, inimesed, kes elavad nendes piirkondades ja puutuvad kokku nende tagajärgedega, ilmselgelt saavad aru, isegi kui neil on olnud väga liberaalne kasvatuskultuur, selline tänapäeva modernsele läänele kohaselt multikultuursust pooldav jne. Aga kui seda nähakse oma silmaga, siis see asi muutub. Ma väga loodan, et Eestis see suhtumine muutuks. Piisab sellest, mida me näeme juba praegu Lääne-Euroopas. Piisab nendest pingetest, mis on meil praegu eesti ja slaavi elanikkonna vahel. Piisab kõigist nendest

ja me oleme kõik need aastasajad jäänud püsima just tänu sellele, et mitte kunagi ei ole olnud sellist tohutut massiimmigratsiooni Eesti territooriumile. Ei olnud seda pärast ristisõdu, ei olnud seda Liivi sõja ajal, ei olnud põhjasõja ajal. Eesti elanikkond küll kahanes vahepeal väga kohutavalt, aga me ise suutsime selle maa uuesti lastega täita. Aga massiimmigratsioon – see võib tõepoolest olla pöördumatu. Nagu ma ütlesin oma kõnes ja ma lõpetan ka praegu sellega, et meie kohustus nii meie esivanemate ees, kes on meile selle rahvusriigi pärandanud, kui ka meie järeltulijate ees on seda riiki hoida ja hoida seda eestlaste rahvusriigina. See on selle riigi mõte. Alar Laneman, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea Ruuben! Vaadates seda tühja saali, mida võib tõlgendada kui osavõtmatust sellise väga olulise teema suhtes, küsin sinu kui inimese käest, kes on nendel teemadel kindlasti palju arutlenud ja mõtteid mõlgutanud: mis oleksid need faktorid, mis paneksid inimesed rohkem tunnetama ja mõistma, et need teemad on olulised? See hetk, mil tagasipöördumine ei ole enam võimalik, võib täiesti märkamatult kätte jõuda. See fraktsioon, kellele läheb eesti rahvuse tulevik korda, on siin saalis kohal. Selles mõttes pole hullu midagi. Aga kuidas panna Eesti inimesed mõistma? et ühelt poolt need, kes näevad ja tunnetavad sügavamalt neid ajaloolisi protsesse, teavad, mis meie rahvast võib ees oodata. Teiselt poolt, need inimesed, kes näevad neid mõjusid vahetult eelkõige Lääne-Euroopas,

see, mida me mõistame selle kaudu, kui me saame aru, millise ohverduse tegid meie esivanemad, kes selle riigi lõid.

on. Sajandi jooksul, aastakümnete jooksul on neid ohte olnud väga palju. Me peame suutma nende kõigiga toime tulla. Kui me seda tunnistame ja võtame selle vastutuse, ma arvan, siis tuleb rahvas sellega kaasa, sest rahvusteadvus eesti rahvuse puhul ju ongi suunatud meie püsimajäämisele, kestmisele siin Läänemere kaldal tähtede

Austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile põhiseaduskomisjoni istungil 20. septembril sellel aastal toimunud arutelu seaduseelnõu 628 ümber. Istungil tutvustas eelnõu algatajate nimel härra Jaak Valge.

kui eelnõu esitajate tänane ettekanne ja keskendus ainult ühele sättele selles eelnõus, mis puudutab info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas töötavate inimeste erisusi välismaalaste seaduses. Kui võtta kokku see sõnavõtt, mis täna ka siin kõlas, siis tegemist on sätetega, mis võimaldavad tuua Eestisse sisse odavat tööjõudu. See ei ole eelnõu algatajate arvates mõistlik ja sellepärast need sätted välismaalaste seaduses tuleb tühistada.Aga selles eelnõus on päris palju muid asju, millest kõneles ka ettekandja Ruuben Kaalep. Aga Jaak Valge komisjoni istungil muudel asjadel ei peatunud, neile ei keskendunud, nii et ma neid ei saagi teile kahjuks

Jaak Valge vastas sellele. Ta küll mainis, et see ei ole sisuline küsimus, aga ta vastab hea meelega. Ta andis mõista ja siis sai ka komisjon [teada], miks me menetleme kõiki neid eelnõusid eraldi, et eesmärk on debateerida nende küsimuste üle iga sätte puhul eraldi. Samuti annab selline menetluslik käik võimaluse sellest pikemalt rääkida, sest tervikliku lähenemise korral oleks saanud lihtsalt öelda, et ei meeldi, aga nüüd tuleb ka mõelda, miks see konkreetne säte ei meeldi. Selle peale Toomas Kivimägi küsis, kas see ongi nüüd EKRE uus normaalsus, et iga konkreetne muudatusettepanek esitatakse eraldi eelnõuna. Tema arvates on see parlamendiliikmete suhtes lausa solvav käitumine. Jaak Valge arvas, et see ei ole solvav käitumine parlamendiliikmete suhtes. Küll aga pidas ta parlamendiliikmetele solvavaks seda, kui eelnõud külmutatakse komisjonis ja neid ei lasta täiskogusse debatile, mida on korduvalt juhtunud. Selle vältimiseks peabki parlamendi opositsioon oma teemasid ja eelnõusid, mis tunduvad olulised, tooma päevakorda. Toomas Kivimägi päris selle peale, kas Jaak Valgel on informatsiooni, et komisjoni esimehel on plaan see eelnõu külmutada. Jaak Valge arvas, et tal pole küll ettenägemisvõimet, aga tal on võimekus teha varasemate tegude põhjal võimalikke järeldusi või luua hüpoteese. Eduard Odinets selgitas, et kas eelnõu lükatakse [tagasi] või läbib esimese lugemise, see ei sõltu komisjoni esimehest, see on Riigikogu täiskogu otsustada. Siis jõudiski kord selle pika ja huvitava diskussiooni järel Vabariigi Valitsuse seisukoha tutvustamiseni. Seda tegi Siseministeeriumi piirivalve‑ ja rändepoliitika osakonna nõunik Jana Laane. Vabariigi Valitsus on võtnud seisukoha eelnõu mitte toetada. Vabariigi Valitsus märgib oma arvamuses, et info‑ ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond on Eestile väga oluline majandusharu, kuhu kaasatakse reeglina välistöötajaid, kes loovad kõrget lisandväärtust. Kavandatud muudatustel oleks pärssiv mõju ettevõtete konkurentsivõimele ja Eesti majandusele tervikuna. Möönan, et ka valitsuse esindaja ei keskendunud kogu eelnõule, ta keskendus ainult ühele sättele, kuna ka eelnõu algataja tegi sama. Seejärel mindigi menetluslike otsuste juurde. Tekkis diskussioon, kas see eelnõu peaks olema päevakorras 28. septembril või 27. septembril.

Seejärel tegi komisjoni esimees Eduard Odinets ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, samadel põhjustel mis ka eelmised mitu eelnõu.

Sellepärast toimus hääletus. Eelnõu tagasilükkamise poolt olid 5 komisjoni liiget: Toomas Kivimägi, Eduard Odinets, Üllar Saaremäe, Marko Torm ja Mart Võrklaev. Vastu olid Paul Puustusmaa ja Jaak Valge. Erapooletuks jäi 1 komisjoni liige, Mihhail Stalnuhhin.

Märkisite siin eelnevalt korduvalt, et komisjonis toimus diskussioon. Mina olen vähemalt seni teadnud seda, et diskussioon on see, kui väideldakse sisuliste küsimuste üle. üle. Ma loen protokollist ja ka komisjonist jäi mulle see mulje, et sisulist diskussiooni ei toimunud. toimunud. Sel puhul ma küsiksin, kas teie oskate nimetada mõne argumendi komisjoni nende liikmete poolt, kes soovisid seda eelnõu välja hääletada, mõne sisulise argumendi nende eelnõude vastu. Ma mõtlen

Ma vist mainisin, et erilist sisulist diskussiooni selle eelnõu puhul ei toimunud. Toimus diskussioon tehniliste detailide üle, et kas on solvav või ei ole solvav esitada iga muudatusettepaneku puhul eraldi eelnõu, kui oleks mõistlik esitada need

sellel eelnõul oleks pärssiv mõju ettevõtete konkurentsivõimele. No see väga selgelt – siin ei ole isegi tõlget vaja – ütleb, et valitsus tahab, et Eesti ettevõtetes makstaks madalat palka ja see madal palk ongi siis meie konkurentsieelis välisturgudel. Nüüd ma küsin, et kas teil Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis [on arvamus] või kas teie kui sotsiaaldemokraat komisjoni juhina olete valitsuse liikmena või valitsuskoalitsiooni osapoolena nõus sellega, et Eesti töötajad peavadki vähe palka saama, et see ongi see meie konkurentsivõti. Aitäh, Aitäh! Möönan kõigepealt, et valitsuse seisukoht on eelmise valitsuse seisukoht, mitte praeguse valitsuse seisukoht. Mis puudutab sotsiaaldemokraatide seisukohta, siis see on kindlasti see, et kõik Eesti töötajad peavad saama väärikat tasu, et oma eluga väärikalt toime tulla. Ainult nii me tagame tugeva ühiskonna, tugeva Eesti, mida me eriti praegu, kriiside ajal väga vajame.Mis Mis puudutab valitsuse seisukohta telekommunikatsiooni ettevõtete suhtes, siis see oli oluliselt pikem, kui ma tsiteerisin. Ma võin täiendada, et valitsuse arvates need telekommunikatsiooni majandusharus tegutsevad ettevõtted "laiendavad innovatsiooni, soodustavad nutikat spetsialiseerumist ning loovad uutes, suure lisandväärtustega valdkondades töökohti ja atraktiivseid karjäärivõimalusi ning toovad investeeringuid. Erisuste kaotamine välismaalaste seaduses ei oleks eesmärgipärane ja sunniks Eesti majanduses olulist rolli omavaid ettevõtteid oma tegevust kolima Eestiga konkureerivatele turgudele, mistõttu kaotaksime märkimisväärse osa riigi maksutulust ning takerduksime ülemaailmses võidujooksus majandusliku konkurentsivõime ja innovatsiooni nimel.

Sutrop ütles, et mingit massiimmigratsiooni ei ole, on selline mõttetu hirmutamine. Aga kuidas sinu meelest on? Kas praegu on tegemist sellise massiimmigratsiooniga? Kuidas sinu valijad Kohtla-Järvel näiteks vaataksid selle peale, kui korralik massiimmigratsioon saabuks Kohtla-Järvele? Aitäh! Aitäh! Ma täpsustan, et minu valijad ei ole ainult Kohtla-Järvel. Minu valimisringkond on terve Ida-Viru maakond.Ma ei saanud väga hästi teie küsimusest aru. Te ühelt poolt väitsite, et massiimmigratsioon on saabunud. Küsimuse teises pooles küsisite, et kuidas minu valijad vaataksid sellele, kui massiimmigratsioon saabuks. Igal juhul ma arvan, et Eesti ühiskonna avatus ja uute ühiskonnaliikmete saabumine

ja kui suur see mass peab olema, et see oleks mass. Siin on ilmselt ka väga erinevaid seisukohti. Aga Eesti majanduse jaoks, Eesti jõulisuse jaoks, Eesti jätkusuutlikkuse jaoks riigi, ühiskonna, majandusmudelina

Henn Põlluaas, palun! Aitäh! Loomulikult kõlab ju väga ilusti, nagu te ütlesite, et sotsiaaldemokraadid soovivad, et kõik meie töötajad saaksid väärilist palka. Tõepoolest ilus. Aga kui te samal ajal ajate miinimumpalganõuded alla, mis tähendab ju tegelikult Eesti tegemist odavtööjõu maaks, käsikäes massiimmigratsiooniga, siis te ju täiesti otseselt tegutsete tegutsete enda loosungitele vastu. Ega see ei pane üldse imestama, seda me oleme ju näinud aastaid ja aastaid. Aga te ütlesite, et te tõite sisuliselt välja need põhjused, miks te tagasilükkamise

Eesti majandusele. Hiljem ma tsiteerisin pikemalt ka valitsuse seisukohta, millega ma olen nõus. Kui me räägime infotehnoloogia ettevõtetest, nende Eestis asutamisest ja Eestis toimetamisest, siis kui ei ole võimalik mehitada

riigieelarve arueludes on just sotsiaaldemokraadid olnud need, kes on aidanud väga paljudes eluvaldkondades töötasusid oluliselt tõsta. Heiki

see poolteisekordne palk olla elementaarne, kui me räägime konkurentsivõimest ja kõrge lisandväärtuse loomisest. Ole hea, ava veel korra seda palgateemat. Mis siis ikkagi see Eesti konkurentsivõime on? Kas tõesti madalad palgad on see, mis tagaks Eesti konkurentsivõime rahvusvaheliselt? Meie

Ma arvan, et 3000 eurot on päris hea palk, arvestades, et sellel ajal oli Eesti keskmine natukene üle 1300 euro, sellest ajast pärinevad Jaak Valge andmed. Ma arvan, et see on väga arvestatav palk, ja ma usun, et see kasvab,

Tulemusega poolt 35, vastu 12, erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust. Eelnõu 628 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

Ärge sundige mind rääkima kaheksat lauset, ma valin lausete hulga ise. Aga iseenesest, hea kallis rahvas, te saate aru, et väga põnev olukord on meil siin.

Kui opositsiooni eelnõud kõik järjepidevalt maha lükatakse, siis opositsioon tekitab olukorra, kus ta oma eelnõudest tekitab OTRK ehk olulise tähtsusega riikliku küsimuse, mida me siin rõõmsalt arutame ja loome siin saalis sellise diskutiivse õhkkonna. See on väga meeldiv. Ma võin öelda, et see traditsioon

me hirmutame, me lihtsalt hirmutame, et hunt on metsas. Seda on muideks siin korduvalt öeldud. Teate, ühelt poolt ma võiksin öelda, et mulle väga meeldiks, kui hunt oleks metsas, hunt on ju tore loom, rahvusloom pealekauba veel, pidi olema veel väga sotsiaalne, pidi armastama oma lapsi või kutsikaid, kuidas me neid siis nimetame. Nii et mulle see variant meeldiks. Aga hirmutamisega, austatud riigivardjad, tegemist ei ole. Vanasõna ütleb niimoodi, et kordamine on tarkuse ema. Seda igal juhul, eriti olukorras, kus ühte eelnõu, erinevaid norme järjekindlalt tagasi lükatakse. Kordame siis selle asja üle. Ma olen täna juba kord viidanud riigikontrolör Janar Holmi sõnadele, kui ta ütles, et rahvaesindajate roll ja vastutus on eelkõige rahva järjepidev ja kannatlik valgustamine. Me teeme seda, me kordame järjekindlalt, kannatlikult, valgustame teid nendes probleemides, mis on tõsised probleemid ja millest meie oponendid kas teadlikult või teadmata aru ei saa. See on ka minu jaoks küsimuse tekitanud, kas migratsiooni soodustamise teema puhul on nüüd

meie rahvuslike, riiklike ja ka põhiseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste vastu suunatud. Niisiis, välismaalaste seadus ja need normid, mis minu käes on, on erinevad, nad ei kattu nendega, millest on eelnevalt räägitud. Kuid tõenäoliselt on isegi see praegu väiksema olulisusega, sellepärast et temaatika ise on väga sügav ja võiks öelda, et ka häiriv. Me oleme eelnevalt käsitlenud erinevaid aspekte, kus on ohud. Me oleme korduvalt rääkinud üle põhiseaduse tähenduse, migratsiooni olemuse, selle, kust oht lähtub ja milleni on jõutud ning miks me seda seadust, neid erinevaid norme tahame muuta või tühistada. Ja mitte sellepärast, et meile ei meeldi välismaalaste seadus.

erandite näol. Neid on 19 või 20, millega tõepoolest on muudetud nii seaduse sisu kui ka kogu tegelikult seda protsessi olemust sügavalt. Jaa, me oleme eelnevalt oluliselt käsitlenud neid küsimusi ja lihtsalt sel põhjusel, et konservatiividena me oleme ääretult huvitatud, võiks täiesti öelda, haiglaselt huvitatud sellest, et meie põhiseadus kehtiks, ta kehtiks just nimelt sellisena, nagu see vastu võeti meie rahva tahtel 1992. aastal, ja isegi sellisel moel, nagu seda muudeti 2003. aastal rahva tahtel ja just niimoodi, nagu seda muudeti. Võime selle üle käia ja korrata, et rahvas, andes loa liituda Euroopa Liiduga, ütles väga selgelt ühe tingimuse: see liitumine saab olla ja jätkuda ainult meie põhiseaduse

nende põhimõtete valguses, mille kohaselt on põhiseadus seatud kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. See seadus, välismaalaste seadus, mida meie püüame isegi

teda, et on igati põhjendatud küsida ja hinnata, kas praeguses julgeoleku‑ ja meie rahvusliku koosseisu olukorras on meie kehtiv – siia lisan ma seaduse nimetuse – välismaalaste seadus põhiseaduse preambulis seatud eesmärkidega kooskõlas. tema rääkis teisest aktist, aga mõte jääb samaks. Vastan nüüd sellele selgelt: isiklikult ma arvan, et ei ole. Kus siis on see suur point, mille üle me siin väga sügavalt vaidleme? Me vaidleme selle üle, et nii välismaalaste seadus, samuti sellega seotud antud akt, kõrgharidusseadus olemasolevas redaktsioonis, toimib kui uss, mis närib meie õiguste ja meie rahva tahte fundamentaalseid aluseid. See on koht, kus rahvast, võiks öelda, petetakse, luuakse valekujutelma sellest, mis meil tegelikult on. Ei, väidavad nemad, ei ole migratsiooni, te hirmutate, hunt, kuri hunt, mitte meie rahvuslik hunt, on metsas. Armastatakse korduvalt igal pool rõhutada, et meil on ju kvoot. No mis on see kvoot? Vaatame seda erinevatel aastatel: 1311, 1315. Kas te tõesti arvate, et konservatiividel oleks mingi probleem, kui seda kvooti täidetaks? Taas läheme selle juurde, miks ei täideta. Ja mida teeb see välismaalaste seadus? Ta muudab tõepoolest selle kvoodi naeruväärseks. Meil on probleem sellega, et selle kvoodi naeruvääristamisega tegelikult lõhutakse, nagu ma ütlesin, meie põhiseaduse fundamentaalseid aluseid aluseid mitmekümne erandi abil, mis meie keele ja kultuuri säilimisele paneb rasvase küsimärgi lõppu. Võtame mõningad faktid. Ajutiste töölubadega lühiajaliselt töötajaid on igal aastal, viimastel aastatel aga eriti, rõhutan, tulnud meile Eestisse üle 20 000.

iseseisvust niivõrd nuditud, et meilt on ära võetud riiklik õigus kontrollida inimesi, kes siia tulevad, kauaks nad siia tulevad, millal tulevad, millal lähevad. Me ei saa seda kontrollida. Jaa, idapiiril on meil see võimalus olemas, aga lõunapiiril ei ole.

sellist rahvamassi siia tulnud. Tõepoolest ei ole, see on täiesti pretsedenditu.Tuletagem meelde seda, kui me hakkasime oma riigile iseseisvust tagasi taotlema. Mõelgem olnule, mõelgem laulvale revolutsioonile. Kust see alguse sai? Kui olid need kaunid romantilised aastad 1987 ja 1988, kui rahvas üles tõusis,

Rahvas tõusis üles, tõsteti üles loosungid "Ei Lasnamäele!" või "Peatage Lasnamäe!", jah, nii oli. Me räägime inimestest, keda oli 10 000. Mõelge nendele numbritele. Laulev revolutsioon sai siis alguse. Ma ei tea, mis me siis nüüd [teeme], me peaksime hakkama tantsivat revolutsiooni võib-olla tegema, et seda asja kuidagi peatada.Aga probleem on, nagu ma ütlesin, tõsine

Rääkides sellest, kas migratsioon eksisteerib või ei eksisteeri, kas massiimmigratsioon eksisteerib või ei eksisteeri, ma usun, et need numbrid näitavad täiesti selgelt: ta on olemas. Selle eitamine on

tahtmatu, kui see tõepoolest oleks seotud sellega, nagu ma eelnevalt oma küsimuses mainisin, et nad lihtsalt – pidades silmas oponente – ei tunneta piiri, ei näe piiri, ei taju piiri, neil puudub oskus piiri näha. Oleks väga hea, kui me suudaksime nad ümber veenda, võib-olla siinsamas Riigikogu kohvikus. Aga kahtlustan, et siin on tegemist hoopis sügavamate probleemidega. See on täiesti teadlik tahe piirata meie riiklikku iseseisvust, kaotada

kunagine riiklus provintsi tasandile. Ka selle migratsiooniga kaasnevatest mõjudest on palju räägitud. Need on ka põhjus, miks me neid norme muudame. Neid mõjusid on väga mitmesuguseid. Nende analüüsi ajalugu veel ootab, aga kui need mõjud lõpuks kohale jõuavad, siis, uskuge mind, nad on hirmuäratavad. Need mõjud puudutavad tõepoolest pöördumatult meie kultuuri, meie keelt, meie teaduskeelt, meie haridust, sotsiaalset heaolu, rahvuslikku koosseisu, rääkimata sisemisest ja välisest turvalisusest. Me ei soovi seda või vähemalt ma tahaksin loota, et me ei soovi seda. Seetõttu me olemegi oma muudatusi sisse viinud. Mida ütlevad liberaalid? See [seadus] on kasulik meie majandusele, siia tulevad itipoisid tööle. Tähendab, tegelikult need välismaalaste seadusesse tehtud muudatused, mis vähendavad palkasid, muudavad meie enda tööandjate huvi meie enda töötajate vastu väiksemaks. See tegelikult ei ole mõeldud itipoiste jaoks, nemad tulevad siia küll, nemad tulevad niikuinii, sest see palk on nii kõrge, et isegi välismaalaste seadusesse tehtud muudatused, need, mida me siin

Kokkuvõtteks võiks öelda selle sissejuhatuse kohta, et ei meie rahvale ega meie riigile ei pikas ega lühikeses perspektiivis ega majandusele ei ole kasulik lõhkuda ühiskonda, liikudes teed pidi, mis läheb karjuvasse vastuollu meie põhiseaduses sätestatud tahtega. Täna olid meie ees mitmed eelnõud, oli 612, oli 618, oli 628. Tulevad veel 636, tuleb 637, see on [631]. Nad kannavad ühte ja sama pealkirja: "Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu". Kohmakas, inetu näeb välja, eks? Aga see on meie õiguskeel.

nad tulevad mujalt, väga suures osas tulevad mujalt. Nad on tõlgitud ja nad on nii naljaka keelega, et kohati isegi kõige paremad juristid ei saa aru, mida seal öelda tahetakse. Sellepärast et selline on käsk, mis tuleb ülalt. See ei vasta ka olemuselt meie rahva tahtele ja ka mitte sellele tahtele, [mida me väljendasime] 2003. aastal, liitudes Euroopa Liiduga. Nüüd

Ei, meil need eelnõud ei hilinenud nädal aega. Eelnõu väljatöötamise protseduur siin Riigikogus on ka piisavalt keeruline, alates fraktsioonis rääkimisest, alates koostamisest ja liigutamisest komisjoni. Nii et tõepoolest on see täiesti normaalne, kui juhtub, et esimesel lugemisel mõnes eelnõus võib olla sees paragrahv, mis on juba – võib-olla hiljuti, nagu antud juhulgi – vastu võetud. See ei ole tegelikult üldse probleem. Sellepärast et meie protseduurireeglid näevad ette ka teist väga põnevat asja: meil on veel teine lugemine, kui eelnõu tagasi ei lükata, ja selle teise lugemise eesmärk ikkagi ongi see, et jõuda selleni, teha parandusi, viia sisse neid muudatusi, mis on kohased, et seadus oleks küps ja kvaliteetne. See on asja mõte. Nii et see ei ole traagika.

OTRK, väga põhjalikult käsitleme immigratsiooni mõju Eesti rahvusriigile, eesti keele positsioonile, Eesti kõrgharidusele, Eesti tööjõuturule. Minu Minu meelest oleme suhteliselt ilusti ka numbritega erinevates ettekannetes tõestanud, et praegune immigratsioonipoliitika teeb meid vaesemaks, mahajäänud majandusega riigiks, kus eestlaste osakaal väheneb, eesti keele positsioon [halveneb], teaduse potentsiaal ja teaduse arendus ka väheneb. Kas kõikide nende eelnõude käigus, mida on arutatud – ma tean, et sa ei ole praegu põhiseaduskomisjoni liige –, on ka mõni argument, miks me peaksime sellise immigratsioonipoliitikaga jätkama? Kus see plusspool on? Kes sellest kasu saab?Cui bono?

ja meil on võimalik sel teemal rääkida. Selles mõttes on tegemist hea variandiga. Aga kui nüüd rääkida, kes saab kasu, siis selle palli ma viskasin täna õhku sellisel moel, et ma väga loodan seda – aga see tuleneb ka minu minu romantilisest hingelaadist –, et meie oponendid saavad aru, et nende piiri tunnetamatus on eksitus. No siis oleks väga lihtne öelda, et kes saab kasu. Pigem see, et ei, nad lihtsalt eksivad. Kasu ei saada, kahju saadakse küll, aga kasu ei saada. kuna mul on ka väikene poliitiline kogemus, siis nagu ma ütlesin, mul on kahjuks ka teine tunnetus: seda tehakse teadlikult ja kasu saavad need poliitilised jõud, keda ei huvita meie põhiseaduse sisu, ei huvita meie rahvuslik koosseis, ei huvita meie riigi saatus, meie riigi kui rahvusriigi saatus. Nemad saavad kasu, sest nad lõhuvad seda.

nende eelnõude vastu? Ma mõtlen, just sisuline argument komisjoni nende liikmete poolt, kes hääletasid selle eelnõu menetlusest väljaarvamise poolt.

Sellepärast, et eks need poliitilised tagakambrijutud ole sinnani viinud, et juba komisjoni tulekul oli teada, et need eelnõud lükatakse tagasi, neid polegi mõtet arutada.Põhimõtteliselt

Neid monolooge tõepoolest sa pidasid, aitäh sulle nende eest! Need olid head ja sisukad. Nii et ma soovitan ka inimestel, kes tahavad seda faktoloogiat teada, et nad peaksid taas lugema meie põhiseaduskomisjoni kokkuvõtet.

nagu Reformierakond ütleb. Me muidugi teame, kuidas reformierakondlased oskavad alati musta valgeks ja valget mustaks rääkida, kui nad tahavad Eesti rahvusriiki hävitada, kuidas nad oskavad ilusaid sõnu teha eesti keele ja kultuuri kaitseks, aga tegudes teevad kõike risti vastupidi. Kaja Kallas on siit puldist korduvalt öelnud, et me peame rahvusriigi kontseptsioonist liikuma kodanikupõhise riigi poole ning rahvusriik on suletuse ja sallimatuse instrument. Ehk kogu Reformierakonna tegevus on suunatud massiimmigratsiooni soodustamisele, et saavutada lõpuks see, et Eesti rahvas oleks vähemuses oma maal. Aga jah, kuidas sa kommenteerid seda keskmise töötasu nõude alandamist? Aitäh sulle! Me siin, nagu sa tead, püüame tagasi pöörata seda keskmise alandamist, aga eks näis, mis sealt tuleb. Aga

tööle. Loomulikult, kes siin siis on veel. No on need, kes siin on, ja need, kes siin on, need ei tulnud mitte selle 0,8 pärast, vaid nad lihtsalt siin on. Nii et niipalju siis soodustamisest. kiirendada? Austatud istungi juhataja! Hea Paul! Mis sa arvad, kui kaua läheb aega, kuni meie poliitilised oponendid ja ka ühiskond laiemalt mõistaks massiimmigratsiooni olemust ja ohte? Millised sündmused võiks seda tagant tõugata? Ma toon lihtsalt analoogilise näite. Vene ohtu oleks võinud mõista juba 1999. Ei mõistetud. 2008 ei mõistetud. 2014–2015 ei mõistetud. Nüüd lõpuks mõistetakse. See on samasugune protsess. Mis sa arvad, kaua läheks selleks aega ja mis protsessid võiks seda mõjutada või kiirendada? Tänan sind küsimuse eest! Ma ei taha mõelda nendele protsessidele, mis võiks otsustamist kiirendada. Need on pahad variandid. Aga ma arvan, et seda katalüsaatorit võib-olla väga vaja ei olegi sel lihtsal põhjusel, et rahvas tajub seda. Kui vaadata sotsiaalmeediat, vaadata inimeste kommentaare olemasolevatele sündmustele, siis see näitab, et sellest hakatakse üsnagi hästi aru saama. Elu ise suunab sinna, ka selles olemasolevas horisondis, mis meil siin on. Oluline võib-olla isegi ei ole teadmine, mis meid ees ootab või mis tuleb, kuidas see massiimmigratsioon siin edasi laheneb. Oluline on see taju, et inimesed teavad: see juba on kohal. Küsimus on selles, mida edasi ja kuidas edasi. Siin on lihtsalt vahe kahel poliitilisel suunal. Üks [suund] on konservatiividel, kes püüavad seda olukorda paremaks muuta, et see ei oleks niivõrd negatiivsete tagajärgedega, kui ta ähvardab olla ja tulla. Ja on teine suund, kes ütleb, et ärge hirmutage, ärge öelge, et hunt on metsas.

arutatudki? Sa oled põhiseaduskomisjoni esimees ka olnud. Kas nii ongi, et lihtsalt valitsus ütleb, kuidas on, ja ülejäänud parlamendiliikmed käituvad nii, nagu nii, nagu on kästud? Ei mingit arutelu. Oli see nii? Jaa, hea Peeter, see küsimus on muideks tunduvalt keerulisem, kui sa arvad. Võib-olla ei saagi väga põhjalikult sellest rääkida, sest see läheks liiga pikaks. Ütleme niimoodi, et kui me räägime antud eelnõudest, siis seda on ka siin korduvalt öeldud, et jaa, sisulist arutelu ei olnud, olid sisulised monoloogid tänu Jaagule, aga muud arutlused olid tehnilised.

Sellel sättel, mis puudutab Ukraina Vabariigi kodanikke, kes viibisid Eestis enne 24. veebruari käesoleval aastal ja teatud põhjustel ei saanud tagasi pöörduda oma kodumaale.

ettekanne oli tõesti väga lühike, protokollis mahub kümnele reale. Sama lakooniline oli ka valitsuse seisukohta tutvustanud Siseministeeriumi piirivalve‑ ja rändepoliitika osakonna nõunik Jana Laane, kes mainis, et Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toeta seetõttu, et tühistatava sätte eesmärk on soodustada nimetatud isikute kaasamist tööturule ja seeläbi nende iseseisvat toimetulekut Eestis. Sellega see arutelu piirdus.Seejärel piirdus.Seejärel tegi komisjoni esimees Eduard Odinets ettepaneku asuda menetluslike otsuste juurde. Konsensuslikult otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda 28. septembril. Samuti tegi Eduard Odinets ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. See ettepanek läks hääletamisele.

Konsensuslikult otsustati, et komisjoni esindab täiskogus esimesel lugemisel põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets. Aitäh!

Kas komisjoni esimees peab seda olukorda normaalseks, et komisjonis räägitakse ainult tehniliste küsimuste üle? on selle kohta, et te mainisite siin, et selle sätte eesmärgiks oli tühistada see eelistus, mis oli kehtestatud nendele Ukraina töötajatele, kes viibisid siin enne 24. veebruari ehk enne sõja algust.

ja pikemad monoloogid toimusidki sellest kuuesest paketist esimese eelnõu puhul. Seal avaldati arvamust ja esitati põhjalikke küsimusi. Järgnevad arutelud järgisid sama mudelit. Kuna ettekandja oli ülimalt lakooniline ja kasutas samasugust loogikat, et odav tööjõud ei ole Eestile vajalik ja sellepärast tühistame ühe või teise või kolmanda sätte,

väga oluline asi, sest väärikad palgad tagavad inimestele väärikustunde, mis omakorda tagab neile kindlustunde, mis omakorda teeb meie ühiskonda ja kogu Eestit tugevamaks. Küsimus on siin Küsimus on siin pigem selles, kas Eesti keskmisest 0,8 või võimalus üldse ilma tööta jääda ja mitte leida endale rakendust ja olla seetõttu koormaks Eesti sotsiaalsüsteemile. Nii nagu ka valitsus [ütles] oma seisukohas, mida ka mina toetasin,

Aitäh! No ma muidugi imetlen seda orwellilikku maailma, kuhu te sisse olete elanud, et vabadus on orjus ja teadmatus on jõud ja madal palk on eelis ning teie võitlete selle eest, et inimestel oleks väärikalt madal palk.

on halb asi. See ei ole eelis, vähemalt ei ole see Eesti inimeste, Eesti palgatöötajate eelis ja Eesti majanduse eelis pikas plaanis. Aga ma küsin sama küsimuse, mille ma küsisin eelmiselt ettekandjalt. Me teame, et kannatavad töövõtjad, kannatab innovatsioon, kannatab tegelikult ka integratsioon, kõrgharidus, eesti keele positsioon, rahvuskehand. Aga kes sellest võidab?Cui bono?Kes võidab? Aitäh! Aitäh! Mina ei rääkinud eelistest, mina rääkisin erisustest, mis luuakse nendele töötajatele, kes saabusid Eestisse enne 24. veebruari. Ma arvan, et võidame võidame kõik meie. Ukraina inimesed saavad Eestis tööd ja meie saame tööturule kaasatud inimesi, kes on võimelised ise Eestis toime tulema. Kordan, see ei ole miinimumpalk,

millegipärast neid nagu Ida-Virumaal võrreldes teiste piirkondadega ei ole eriti palju. Oskate te öelda, miks neid seal ei ole? Kui palju neid võiks sinna mahtuda, teile Kohtla-Järvele ja Narva ja igale poole mujale?

Alustan ikkagi sellest väga selgest tõdemusest, et hoolimata sellest, mida mõned ebaeetika pseudoprofessorid siin arvavad, Eestis on massiimmigratsioon. Nii suurt hulka võõra päritoluga inimesi ei ole kunagi Eestisse tulnud, ei absoluutarvudes ega suhtarvudes võttes. Nii suure hulga inimeste sissevoolu ei toimunud Euroopas mitte üheski teises riigis ka siis, kui me nimetasime immigratsioonikriisiks 2015. aasta massilist immigratsiooni. Need numbrid on hirmuäratavad. Meie silme all muutub Eesti pale, Eesti linnade pale.Need

Taavi Rõivase viimane suur kingitus Eesti rahvale, enne kui ta peaministriametist lahti sai, oli välismaalaste seaduse muutmine ja selle tingimuste lõdvendamine. Eelmine valitsus, Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus, lõdvendas Eestisse sisserände tingimusi veelgi. Selle tulemuseks on Eesti rahvuskehandi lammutamine – mitte nõrgenemine või lagunemine, vaid lammutamine, Eesti rahva peremehestaatuse lakkamine meie riigis. Selle tulemuseks on eesti keele kasutuse vähenemine kõikjal. Kõikjal! Lasteaedades, koolides, ülikoolides, riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, poodides, turul, teenindusasutustes – kõikjal. Nii suurt survet eesti keelele ei ole olnud Aleksander III ajast saadik, kui kui toimus intensiivne ja aktiivne venestamine, Eesti koolides kohustati vene keeles õppima ja Eestisse ehitati õigeusu kirikuid. Selle tulemuseks on meie kõrghariduse kvaliteedi kukkumine silmanähtavalt, kolinal. Kolinal! Meie kõrghariduse tase langeb, ükskõik mida ütlevad meile mingid kenad tabelid, kuidas me oleme, ma ei tea, maailma 1300 kõige toredama ülikooli hulgas. Tegelikult on see kõik suhteline, ka teistes maailma riikides käib ju kõrghariduse tase alla. Aga meil on selleks spetsiifiline põhjus. See on see, et meie ülikoolid on üle ujutatud õõnespeadega. Selle tulemuseks, selle massilise immigratsiooni tulemuseks on sellegi vähese integratsiooni kokkuvarisemine, millega me oleme punnitanud 30 aastat. Meil on umbes kolmandik Nõukogude ajal Eestisse jäänud inimestest õnnestunud Eesti ühiskonda integreerida, nad on õppinud ära eesti keele, umbes kolmandik on võtnud endale Eesti kodakondsuse, teinud ära kodakondsuseksami, peavad ennast Eesti inimesteks. Ülejäänud kaks kolmandikku ei pea, muide. Nüüd tuleb sellises tempos peale uusi umbkeelseid inimesi, nagu tuli Karl Vaino ajal. Kiiremini tegelikult, kiireminigi. Ja me kujutame ette, et meil õnnestub integreerida ära see veel seni integreerimata kaks kolmandikku ja siis see kuhi, mis iga päev kasvab. Ei ole ju võimalik! Selle tulemuseks, selle immigratsiooni tulemuseks on Eestis surve Rene just ütles, et meie inimesed lähevad Eestist ära, sest nad ei ole nõus selle palgaga tegema seda tööd, mida nad hea meelega teeksid Eestis, aga nad ei ole nõus selle palgaga Eestis hakkama saama. Nad ei saa selle palgaga lapsi kasvatada, endale oma kodu osta. Nad lähevad Eestist ära. Asemele me toome inimesed, kes on nõus palju väiksema palgaga. See on tee, mis viib meie majanduse kõige kehvemasse seisu. See on madala produktiivsusega majandus, kus mingist innovatsioonist ei ole mõtet rääkida. Piinlik on kuulata mingite valitsusametnike juttu sellest, kuidas IKT‑inimeste ja ja infotehnoloogiasektori inimeste palga[nõude] ärakaotamine edendab meie majandust. Ei edenda! Boltid ja Woltid ei maksa maksegi. Missugune majanduse innovatsioon on see, kui mingid neegrid jalgrattaga mööda Tallinna toitu laiali veavad? Lõpetage ära! Ja selle tulemuseks on kuritegevuse kasv. Juba praegu näeme, kuidas kuritegevus kasvab tänu immigratsioonile. Näeme seda Rootsis, näeme seda Saksamaal, näeme seda Hollandis, näeme seda Prantsusmaal. Kõikides riikides, kus on massiline immigratsioon, on ühiskondliku turvalisuse kadu. Siis tulebki küsida, et kui kogu ühiskond, põlisrahvas ja normaalsed inimesed saavad kahju nii mitmel erineval viisil, siin on nii mitu erinevat tahku, siis miks seda tehakse. Kes kasu saab? No saavadki kasu. Kasu saavad osad ettevõtted, väga konkreetselt ja väga suurelt. Kui kogu ühiskond maksab hinda, siis see hind jookseb kuhugi kokku. Keegi saab kasu sellest, et tema saab vähem palka maksta. See ongi see suur konkurentsieelis, millest meile kogu aeg räägitakse.

et Eesti rahvusriik lakkaks ja eesti rahvas lammutataks, laiali vajuks. Identiteet tuleb seest ära hävitada. Saate aru? Rahvuslik identiteet tuleb ära lammutada, siis ei ole enam mingit vastikut väikest fašistlikku pisiriiki siin Balti [mere] rannikul. Nemad saavad sellest kasu. Mõnuga lammutavad meie riiki. Aga on üks tüüp veel, kes sellest kõigest kasu saab. Massiline immigratsioon slaavi riikidest – on üks inimene veel, kes hõõrub esimesi ja tagumisi jalgu kokku selle peale, ja see on ei keegi muu kui Putin. Massiline sissevool Eestisse nendelt aladelt ja inimeste poolt, keda me ei kontrolli, kelle meelsus on meile vaenulik, see ongi viies kolonn Eestis. See ongi viies kolonn. Kui me ujutame Eesti üle kümnete tuhandete, sadade tuhandete inimestega, kelle maailmavaade on täiesti teine ja kes usuvad seda, mida Vene televisioon räägib, siis ei ole meil lihtsalt mitte mingit šanssi ükskõik millises konfliktiolukorras oma iseseisvust kaitsta.

panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 631 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 31, vastu 11, erapooletuid ei ole, on eelnõu 631 esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Üheksanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud.

637 SE, mis on tänases päevakorras meie 11. päevakorrapunkt, esitaja Mart Helme on haige ja ka minul ei ole halva enesetunde tõttu võimalik kanda täna ette eelnõu 636 SE, see on meie 10. päevakorrapunkt. Kuna tegemist on spetsiifiliste eelnõudega, ei olnud võimalik nende esitamiseks operatiivselt asendajat leida. Lugupidamisega Henn Põlluaas, EKRE fraktsiooni esimees." Tulenevalt sellest ja tuginedes meie kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le

kui päevakorraküsimuse arutamise aluseks olevad dokumendid ei ole Riigikogu liikmetele õigeaegselt kättesaadavaks tehtud või kui päevakorraküsimuse arutamisel ei viibi ettekandjat – tulenevalt sellest kirjast kahe järgmise punkti ettekandjat [saalis] ei viibi –, on tänane istung lõppenud. Jõudu meile meie töös!